Začenjam z nadaljevanjem 26. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Aleksander Reberšek, Anja Bah Žibert,

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslanke, poslanci! Vlada je tokratno novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 predložila v sprejem predvsem z namenom zagotovitve ustrezne pravne podlage, ki bo omogočila učinkovito porabo evropskih sredstev za izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Na ta načrt je Slovenija julija pridobila pozitivno oceno, v septembru pa je že tudi prejela predplačilo v višini 13 odstotkov odobrenega zneska oziroma v višini 231 milijonov evrov. Za porabo sredstev Sklada za okrevanje in odpornost je treba določiti posebna pravila, saj zanje tudi na ravni zakonodaje EU ne veljajo enaka pravila kot za kohezijsko politiko. Zato se s tem predlogom zakona ustanavlja poseben proračunski sklad, na katerem se bodo zbirala sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost. Proračunski sklad je skladno z Zakonom o javnih financah zgolj evidenčni račun proračuna, ki se odpre zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov. To torej ni pravna oseba, zato mora z njim upravljati organ, ki je neposredni proračunski uporabnik, in v konkretnem primeru bo to Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost. Razlog za odločitev, da se bodo ta sredstva vodila preko proračunskega sklada, je v tem, da je pridobivanje sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost vezano na doseganje mejnikov in ciljev, ki so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost. To pomeni veliko stopnjo predvidljivosti tako višine kot dinamike prilivov in porabe, zato tudi dejstvo, da se vsa neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada ob koncu tekočega leta prenesejo v naslednje leto, ne predstavlja velikega tveganja z vidika načela previdnosti. Iz podobnega razloga je predvideno tudi, da se obveznosti na proračunskem skladu lahko prevzemajo v višini utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega sklada. Obseg sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost je vnaprej določen z ovojnico, zato je višina pričakovanih sredstev znana. Predlagani zakon določa tudi rešitev za primer, če bi se na proračunskem skladu pojavile likvidnostne težave. To bi se zgodilo predvsem v primeru, ko bi na primer obveznost že zapadla v plačilo, s strani Evropske komisije pa sredstva še ne bi bila povrnjena. V teh primerih bodo likvidna sredstva založena iz državnega proračuna. Po prejemu nakazila evropskih sredstev pa se bodo založena sredstva vrnila državnemu proračunu in vse to se bo evidentiralo le na kontih bilance stanja. Nadalje se s predlaganim zakonom za proračunske uporabnike določa tudi obveznost vračil sredstev v proračunski sklad, kadar se ugotovi neupravičena poraba tudi v primeru, če mejniki oziroma cilji ne bi bili doseženi. Ob upoštevanju, da gre za nov instrument, pričakujemo še podrobnejše usmeritve glede neupravičene porabe sredstev s strani Evropske komisije, predvidoma do konca leta. Glede na to, da predlagana novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2021 in 2022 ureja zgolj vsebine, ki so nujne za začetek črpanja sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost, Vlada predlaga, da predlog zakona sprejmete. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robert Polnarju. **ROBERT Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 61. nujni seji 6. oktobra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, Državnemu zboru ga je v obravnavo in sprejem predložila Vlada. V poslovniškem roku k predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. V dodatni dopolnilni razlagi je državna sekretarka iz Ministrstva za finance povedala, da je cilj predloga zakona predvsem zagotovitev ustrezne pravne podlage, ki bo omogočila učinkovito porabo evropskih sredstev za izvajanje ključnih reformnih in naložbenih ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Za porabo sredstev Sklada za okrevanje in odpornost je namreč potrebno določiti posebna pravila, ker zanje tudi na ravni zakonodaje Evropske unije ne veljajo enaka pravila kot za kohezijsko politiko. Predlog zakona predvideva, da je za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost, da se torej za uresničevanje teh ukrepov ustanovi proračunski sklad, ki je evidenčni račun proračuna in se v skladu z Zakonom o javnih financah odpre zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov. Ker proračunski sklad ni pravna oseba, mora z njim upravljati organ, ki ima status neposrednega uporabnika, v konkretnem primeru bo s proračunskim skladom upravljal Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost kot organizacijska enota Ministrstva za finance. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je pojasnila, da je služba v pisnem mnenju podala pripombe k 1., 4. in 6. členu predloga zakona, vendar vse pripombe povezuje eno samo terminološko vprašanje, in sicer, ali obstaja utemeljen razlog, da se pri sredstvih mehanizma za okrevanje in odpornost in v Načrtu za okrevanje in odpornost vključuje le ukrepe ne pa tudi projektov. Projekt in ukrep sta namreč različna pojma in sta posebej opredeljena v 2. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. V razpravi so članice in člani odbora na splošno izrazili podporo predlogu zakona, zlasti z vidika uresničevanja Načrta za okrevanje in odpornost in koriščenja razpoložljivih sredstev iz mehanizma. Poudarili so potrebo po zagotavljanju ustreznega in učinkovitega nadzora nad porabo sredstev, izpostavljena pa je bila tudi dilema glede transparentnosti porabe sredstev v primerih, kjer je predvidena možnost dvojnega financiranja tako iz naslova mehanizma za okrevanje in odpornost kakor iz kohezijskih sredstev. Državna sekretarka je odgovorila na vsa izpostavljena vprašanja in dileme v razpravi. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu ni bilo sprejetih amandmajev, Odbor za finance Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 sprejme v predloženem besedilu. ZORČIČ:** Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija - krščanski demokrati. Hvala za besedo, gospod predsednik. Dragi kolegice in kolegi, spoštovana gospa državna sekretarka! Obravnavamo in sprejeli bomo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022. Po oceni Poslanske skupine Nova Slovenija je to ena najpomembnejših točk dnevnega reda oktobrske seje Državnega zbora. Naj spomnim, voditelji držav članic na Evropskem svetu so dne 21. julija 2020 sprejeli dogovor glede večletnega finančnega okvira za obdobje 2021 do 2027 in instrumenta za okrevanje. Gre za tako imenovani mehanizem za okrevanje in odpornost, s katerim bi se omejila gospodarska in družbena škoda, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Na tej podlagi je Vlada Republike Slovenije na seji dne 28. aprila letos sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ob upoštevanju, da gre za nekoliko drugačen sistem pridobivanja evropskih sredstev, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZIPRS2122 ZIPRS2122 določajo pravne podlage, ki bodo omogočila učinkovito porabo evropskih sredstev. Načrt za okrevanje in odpornost predvideva koriščenje približno 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev. V Načrtu za okrevanje in odpornost so predvideni ukrepi in projekti, ki so izvedljivi do konca leta 2026, ko se program tudi zaključi. Kakšne so rešitve novele? Za financiranje ukrepov, ki so vključeni v Načrt za okrevanje in odpornost se ustanavlja proračunski sklad, ki je evidenčni račun proračuna in se v skladu z Zakonom o javnih financah odpre zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov. Sklad za okrevanje in odpornost je torej podračun, na katerem se zbirajo sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost za financiranje ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost. in kolegi, je 1. julija letos, torej na dan začetka slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, sprejela pozitivno oceno Načrta Slovenije za okrevanje in odpornost, ki je osnova za izplačilo 1,8 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil, ki jih bo Evropske unija nakazala Sloveniji v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost. S temi sredstvi se bo podprlo izvajanje ključnih naložbenih in reformnih ukrepov iz Načrta za okrevanje in odpornost. To bo Sloveniji omogočilo, da bo ob izhodu iz pandemije covida-19 močnejša. RRF je v središču evropskega instrumenta za okrevanje Next Generation EU, v okviru katerega se bodo zagotovila sredstva v višini 800 milijard evrov v podporo naložbam in reformam po vsej Evropski uniji. To je ena najboljših odločitev Evropske unije v zadnjih letih. Slovenski načrt je del usklajenega odziva Evropske unije brez primere na krizo covida-19, da bi se spoprijeli s skupnimi evropskimi izzivi, s sprejemanjem zelenega in digitalnega prehoda pa tudi okrepili gospodarsko in socialno odpornost ter kohezijo enotnega trga. Komisija je slovenski načrt ocenila na podlagi meril iz uredbe o RRF. Gre za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta, ki je bila sprejeta 12. februarja letos. V analizi je zlasti proučila, ali naložbe in reforme, ki jih načrtuje Slovenija, podpirajo zeleni in digitalni prehod, ali prispevajo k učinkoviti obravnavi v evropskem semestru ugotovljenih izzivov in ali krepijo potencial rasti in njenega gospodarstva, ustvarjanje delovnih mest ter gospodarsko in socialno odpornost. Poslanka skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati bo novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije podprla. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Monika Gregorčič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. Spoštovani poslanke in poslanci, spoštovana predstavnica Vlade! Novela Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, o katerih odločamo danes, ureja postopke priprave in izvrševanja proračuna Republike Slovenije. Naše gospodarstvo se uspešno pobira po padcu, ki mu ga je prizadejala pandemija covida-19, in da bi nadaljevali z ustvarjanjem dobre gospodarske klime, moramo vzpostaviti seveda tudi ustrezne zakonske podlage za učinkovito rabo evropskih sredstev, ki so namenjena projektom, vključenim v naš Načrt za okrevanje in odpornost. Za ta namen predlagani zakon zato predvideva ustanovitev proračunskega sklada, ki naj bi deloval kot evidenčni račun proračuna in ki se mora v skladu z Zakonom o javnih financah odpreti zaradi potreb po ločenem vodenju določenih prejemkov in izdatkov. S predlaganim zakonom pa se ustvarja tudi podlaga, ki bo omogočila, da se bodo tudi ostale naložbe, ukrepi in projekti, ki niso vključeni v naš Načrt za okrevanje in odpornost, lahko financirali iz drugih skladov. Poslanski skupini Stranke modernega centra podpiramo vse predlagane rešitve. Zadovoljni smo, da naše gospodarstvo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost predvideva koriščenje približno 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in okoli 700 milijonov evrov posojil. Verjamemo, da so področja, ki zajemajo zeleni prehod, digitalizacijo, trajnostno rast, zdravstvo in socialno varnost, odlična priložnost, da Slovenija to zares zahtevno situacijo obrne v svoj prid in spiše novo zgodbo o gospodarskem uspehu. Predlog spremembe Zakona o izvrševanju proračuna bomo zato v Poslanski skupini Stranke modernega centra podprli. Hvala lepa. lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Z novelo Zakona o izvrševanju proračuni za leti 2021 in 2022 se določa pravna podlaga in način porabe evropskih nepovratnih sredstev za ukrepe in projekte iz nacionalnega Načrta za okrevanje v višini 1,8 milijard evrov. Zaradi ločenega vodenja vseh prejemkov in izdatkov, vezanih na pridobitev in porabo sredstev iz Načrta za okrevanje, se z zakonom ustanavlja poseben proračunski sklad. V nasprotju z dosedanjimi pravili se bodo lahko neporabljena namenska sredstva prenašala na naslednje proračunsko leto. Tehnični zakon, ki določa pravila za izvrševanje proračuna za leti 2021 in 2022, Vlada spreminja že tretjič. Z njim si podeljuje izjemne pravice; od tega, da pravice porabe kljub sprejetemu proračunu v parlamentu prerazporeja samostojno, do tega, da prvič v zgodovini samostojno prerazporeja pravice porabe iz namenskih sredstev EU. Naj spomnim, da smo v SAB že na samem začetku epidemije vztrajali pri predlogu ustanovitve posebnega proračunskega sklada. V okviru tega sklada bi beležili vse odhodke, ki so povezani z epidemijo, in bi do centa natančno vedeli, koliko denarnih sredstev smo porabili za konkreten ukrep. Na tak način bi z davkoplačevalskimi sredstvi delali transparentno in bi preprečili prekomerno zadolževanje države. Takšni transparentnosti je Vlada ostro nasprotovala, danes pa ta ista vlada ni zmožna pojasniti dodatno porabo 1,5 milijarde davkoplačevalskega denarja, zaradi česar današnje novele ne spremlja rebalans proračuna za leto 2021. Spomnimo, da je Vlada za leto 2021 prvotno načrtovano porabo dvignila za 850 milijonov evrov, z novim odlokom pa predlaga dvig porabe še za dodatnih 670 milijonov. Spremembe na prihodkovni-odhodkovni strani ne ustrezajo veljavno u proračunu, zato vladni Zakon o javnih financah nalaga pripravo rebalansa za letošnje leto. Šele rebalans proračuna, ki ga bo moral sprejeti Državni zbor, bi davkoplačevalcem pojasnil, za kaj konkretno bo Vlada porabila dodatnih 1,5 milijard javnih sredstev. Vendar ta vlada ne bo spoštovala ustave in zakonov lastne države. Nadaljuje s svojo vehementno ignoranco in nadaljuje samovoljno odločanje tudi na področju slovenskih javnih financ. V SAB nam je mar za prihodnost Slovenije, ki mora temeljiti na finančni stabilnosti, zato predlagane novele, ki poglablja samovoljo te vlade, mi ne podpiramo. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Robert Polnar bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Države Evropske unije in njihove vlade morajo za to, da bi postopno odpravile škodo, ki jo je povzročila pandemija, iti do konca z zgodovinsko še nezabeleženimi ukrepi fiskalne ekspanzije. Vprašanje pa je kajpada, do kod. Cilj današnjih zakonskih sprememb je vzpostavitev proračunskega sklada za tekoče in nemoteno uporabljanje finančnih virov iz Načrta za okrevanje in odpornost, instrumenta, čigar težo in pomen bomo začeli razumevati šele potem, ko si bomo priznali, da dosedanja pravila, po katerih smo igrali, ne veljajo več. V fizičnem boju, da zaustavimo širjenje virusa, in v ekonomskem boju, da preprečimo finančno katastrofo, je potrebno tisto, kar je bilo dolga leta sistematično zavračano in zanemarjeno, to je planiranje. V eri svobodnega trga in verovanja, da so tržni mehanizmi in minimalne vladne intervencije zdravilo za vsak problem, je ta funkcija državne uprave praktično odmrla. Aktivirati moramo vse državne funkcije. Kadar je potrebno, je treba ukrepati, ne pa samo izdajati priporočila za spremembo obnašanja. Gospodarska zgodovina jasno izkazuje, da so vse razvite države prehajale skozi dolga večstoletna obdobja, v katerih je bila aktivna vloga države ključna za njihov razvoj. Tak razvoj je bil podprt z močnimi državnimi intervencijami na nivoju in v obsegu, ki ga je dopuščal zgodovinski trenutek. Najuspešnejše so bile ravno države, ki so upravljale s svojim razvojem in ga niso prepuščale samo tržnim zakonitostim. Narava politične ureditve ne določa, kdo se bo bolje odzval na krizo. Pandemija je dramatična kriza in med njo začnejo države postajati podobna druga drugi. Glavna vprašanja postanejo učinkovitost, raven zaupanja v družbi, izkušnje s prejšnjimi krizami, operativnost državnega aparata. Posamezne demokracije lahko za to, da bi se učinkovito spopadle s krizo, uporabijo politike, ki si jih je sicer težko zamisliti. Ta fleksibilnost pa je znamenje moči demokratične ureditve, ne pa znamenje njene slabosti. Proračunski sklad, kot je zamišljen, ima jasno definiran namen, vire in organ, ki je pristojen za njegovo upravljanje in za razpolaganje z njegovimi sredstvi. O kolikostnem obsegu virov sklada največ pove podatek, da bo v prihodnjih dveh letih 2022 in 2023 prejel 784,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Odmevne in impresivne številke prikrivajo pasti, za katerimi se lahko skrivata morebitna irelevantnost in nezadostnost dogovorjenih in usklajenih politik. Če upoštevamo mogoča tveganja, potem ne moremo spregledati vloge posameznih ministrstev pri izvajalskih opravilih in Urada za nadzor proračuna pri nadzoru pravilnosti porabe. Kriza, s katero smo soočeni, ni samo globoka ekonomska kriza, marveč tudi kriza političnih institucij. Od nekdaj je bila ena od oblik demokracije, da je to vrsta samokorigirajoče politične ureditve. Zato bi veljalo upoštevati misel, da še nikoli nismo imeli toliko znanja o našem neznanju. In še nikoli nismo imeli toliko neznanja o prisili, da živimo in delamo v pogojih negotovosti. Dobra državna politika v času izrednih razmer je politika ukrepanja. Zato bomo poslanci Poslanske skupine Desus podprli spremembe in dopolnitve Zakona o o izvrševanju proračunov in ustanovitev proračunskega sklada za uporabo evropskih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Suzana Lep Šimenko bo predstavila stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci, državna sekretarka, prav lepo pozdravljeni! Sprememba Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022, ki je danes pred nami, ureja potrebne spremembe za določitev zakonskih podlag za koriščenje evropskih sredstev iz tako imenovanega mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so namenjena predvsem za odpravo posledic epidemije covida-19. Osnovo koriščenja omenjenih sredstev v Sloveniji predstavljajo projekti, vključeni v nacionalni Načrt za okrevanje. S potrditvijo zakona bo tako zagotovljena pravna podlaga za porabo 1,8 milijarde evrov evropskih sredstev v okviru Nacionalnega načrta za okrevanje. Gre za projekte in ukrepe, ki so izvedljivi do konca leta 2026. Poglavitna rešitev predloga zakona je v ustanovitvi proračunskega sklada, na podlagi katerega se bo financiralo ukrepe, vključene v nacionalni Načrt za okrevanje, s katerim bo upravljal Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost. Sklad bo predstavljal evidenčni račun proračuna, ki bo namenjen ločenemu vodenju prejemkov in izdatkov. Izjemnega pomena je, da čim prej vzpostavimo vse zakonske podlage za koriščenje sredstev iz Načrta za okrevanje, saj bomo z njimi bistveno prispevali k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravili Slovenijo na izzive, ki jih predstavlja zeleni in digitalni prehod. Skladno z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost so morale države članice v svojih nacionalnih načrtih za okrevanje zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 odstotkov razpoložljivih sredstev ter 20 odstotkov za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost pa predvideva več kot 41 odstotkov za doseganje zelenih ciljev ter več kot 21 odstotkov za doseganje digitalnih ciljev, česar smo v Slovenski demokratski stranki izjemno veseli. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo, da so evropska sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost za državo izjemnega pomena, zato bomo predlog zakona seveda soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Andreja Zabret bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. **ANDREJA Spoštovani predsednik, predstavnica Vlade, kolegice in kolegi! ZIPRS kot tehničen zakon ni tako nepomemben zakon, saj se z njim za proračun določa poraba sredstev kohezijske politike, namenski prihodki in prejemki države, obseg zadolževanja in poroštvo države ter javnega sektorja, višina povprečnine ter druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna. Bistvena sprememba ZIPRS za leto 2021/2022 je ustanovitev novega Urada za okrevanje in odpornost na Ministrstvu za finance, ki bo bdel nad implementacijo Načrta za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. V ta namen se ustanavlja proračunski sklad, ki je evidenčni račun proračuna in se v skladu z Zakonom o javnih financah odpre zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov. Do sem je še vse v redu. Na Odboru za finance smo imeli v LMŠ nekaj pomislekov in vprašanj, na katera pa nismo dobili konkretnih odgovorov. Dejstvo je, da je proračunski sklad elegantna rešitev za izvajanje, nikakor pa ne za spremljanje, zato nas je zanimalo, kako bomo v Državnem zboru vedeli, kdaj in zakaj bo denar porabljen. Glede na to, da imamo slabe izkušnje glede poročanj prerazporeditev izdatkov za covid v lanskem letu, ko ste si pustili vrata na stežaj odprta in so ta poročila krepko zamujala, imamo upravičene pomisleke, kako transparentno bo Ministrstvo za finance tokrat poročalo Državnemu zboru o porabi sredstev iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. Ob vsem tem se pojavi tudi pomislek, da gre ob ustanovitvi novega urada za drobljenje pristojnosti pri nadzoru nad projekti, ki se bodo investirali z evropskimi sredstvi. To bo povzročilo nepreglednost, netransparentnost postopkov in nenazadnje gre očitno tudi za nezaupnico Službi vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijo, saj gre v bistvu za prenos pristojnosti. Na koncu moramo izpostaviti tudi problem neimenovanje delegiranih evropskih tožilcev, ki naj bi nadzirali porabo sredstev iz nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost v višini cirka 1,8 milijarde. To je pred proračunskim odborom Evropskega parlamenta izpostavila tudi evropska tožilka Laura Kövesi, ki pravi: »Kako lahko Slovenija v tej situaciji zagotovi ustrezen in popoln nadzor teles, ki so odgovorna za upravljanje in nadzor skladov EU. Ali je proračun EU ustrezno zaščiten?« Konec navedka. O tem se sprašujemo tudi v LMŠ, saj Vlada, kljub temu da je sodišče ugodilo tožbi neimenovanih tožilcev, še vedno ni izvedla vseh potrebnih postopkov, da to zadevo uredi. Skratka, gre še za eno zadevo več, ki meče slabo luč na Republiko Slovenijo v mednarodni skupnosti. Poleg tega je dejstvo, da za leto 2021 niste pripravili rebalansa proračuna ob zadnji, že tretji letošnji spremembi odloka in da sploh niste objasnili, za kaj bo šla vsaj polovica predvidenih 670 milijonov dodatnih proračunskih sredstev. Rdeča nič vsega pa je netransparentnost in nespoštovanje pravne države.

Predsednik, spoštovana državna sekretarka, poslanke in poslanci, lep dober dan! Pretekli mesec je Vlada v Državni zbor poslala predlog sprememb okvirjev za pripravo proračunov, s katerimi bi dovoljeno porabo proračuna v letošnjem letu znova dvignili za dodatnih 670 milijonov evrov, s čimer bi se povzpela tik pod 15 milijard evrov. Za tem objavljeni predlog zaključnega računa za lansko leto razkriva, da Vladi v preteklem letu ni uspelo realizirati vseh predvidenih odhodkov in prihodkov. Iz poročil o realizaciji letošnjega proračuna in vladnih predlogov proračunov za prihodnji dve leti pa je videti, da namerava Vlada letos krepko preseči dovoljeno realizacijo. Če lani ni uspela porabiti 800 milijonov, je za letošnje leto že danes jasno, da bo Vlada porabila za milijardo in pol ali tisoč 500 milijonov več, kot ji to dovoljuje veljavni spremenjeni proračun. Pri tem pa ni nepomembno opozoriti, da zlasti črpanja evropskih sredstev že drugo leto zaostaja za načrti in da bo, seveda po optimističnih načrtih, njihova letošnja realizacija za več kot 400 milijonov evrov zaostala za proračunskimi plani. Ob vseh opozorilih fiskalnih varuhov bi glede na naš ustavni red in zakone pričakovali, da bo Vlada pred nas poslala predlog rebalansa proračuna za letošnje leto. Namesto tega smo prejeli nov odlok o zvišanju dovoljene uporabe, predloge proračunov za prihodnja leta z nerealnimi osnovami in višanjem porabe in ta predlog zakona o izvrševanju proračuna, s katerim bi si Vlada ustvarila podlago, da na žalost netransparentno razpolaga s sredstvi, ki naj bi jih pridobila iz naslova izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost oziroma črpanje izrednih evropskih sredstev. Potem ko je Vlada prestopila vse proračunske meje, letos je porabila milijardo in pol več, kot bi smela, in potem ko je v zadnjih dveh letih načrpala za približno 650 milijonov manj evropskih sredstev, kot nam je obljubljala, Vlada pred nas prihaja s politiko izvršenih dejstev in z bianco čekom. Želi soglasje za samovoljo in nejasno razporejanje vseh sredstev, ki naj bi jih prejeli za okrevanje in odpornost po epidemiji. Vsa ta sredstva naj bi upravljal novi vladni urad, ki naj bi v prihodnjem letu razpolagal z več kot 250 milijoni, v letu 2023 pa več kot 450 milijoni evrov, za katere način porabe ni jasno določen. Opozorila Zakonodajno-pravne službe, da predlog zakona ni zadovoljivo jasen, na matičnem odboru žal niso zalegla, zato pred nami zdaj ostaja predlog, ki na primer ne ločuje med ukrepi in projekti ter s tem omogoča netransparentno ravnanje s sredstvi. Vse to ob dejstvu, da Vlada letošnje presežne porabe očitno ne namerava vključiti v proračunske akte. Spoštovani, tako se z javnim denarjem ne more in se ne sme ravnati. Zakaj ne? Ker je v nasprotju z ustavno določbo, da morajo vsi prihodki in odhodki biti v proračunu in zato bi morali mi danes obravnavati rebalans proračuna za leto 2021 in dajati bianco pooblastila Vladi, da po svoji, ne po volji zakonodajalca, uporabi dodatnih 10 odstotkov proračuna, celo eno in pol milijardo evrov več, na neustaven in nezakonit način. Zato v Poslanski skupini Socialnih demokratov žal tega predloga ne moremo podpreti. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker k drugi obravnavi matično delovno telo k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade. Dr. Katja Lauter, državna sekretarka na Ministrstvu za Maja Hostnik Kališek bo predstavila stališče Vlade. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodku pravnih oseb določa ukrepe, ki naslavljajo situacijo, s katero se bomo soočali, to je s posledicami zdravstvene in ekonomske krize zaradi covida-19. Hkrati določa tudi ukrepe, potrebne zaradi upoštevanja in prenosa prava EU v slovensko zakonodajo. Cilj je, da se oblikuje bolj spodbudno poslovno okolje, vključno z jasnimi in prijaznimi administrativnimi pravili. Predlagani ukrepi pomenijo podporo drugim politikam, kot so politika zaposlovanja, okoljska politika in digitalizacija. Upoštevani prenos prava EU pomeni pregledno in ustrezno obdavčenje, ki učinkovito naslavlja izzive, ki vplivajo na davčno osnovo. Predlog zakona je dopolnjen z amandmaji, ki so bili sprejeti na seji Odbora za finance 6. 10. k štirim členom predlogom zakona. Vključeni amandmaji pripomorejo k jasnosti pri izvajanju in določnosti pri izdaji podzakonskih aktov. Z amandmajem je bila določena dodatna olajšava za donacije za vrhunski šport. Novost predloga zakona je navezava na seznam EU z jurisdikcijami, ki niso pripravljene sodelovati v davčne namene. Merila za uvrščanje na omenjeni seznam EU so transparentnost, pravična obdavčitev in upoštevanje mednarodno dogovorjenih davčnih ukrepov proti zmanjševanju davčne osnove in prenosom dobička. Po predlogu zakona se ohranja tudi podlaga za domači seznam tako imenovani nacionalni seznam, ki po Zakonu o davku pravnih oseb velja že sedaj, torej bo ZDDPO-2 določal dvoje podlag za uvrščanje držav s tako imenovanimi škodljivimi davčnimi sistemi in ukrepi, to je seznam EU in nacionalni seznam. Dejstvo pa je, da je in bo treba upoštevati mednarodni razvoj na področju mednarodnih davčnih standardov. Upoštevajo se smernice EU o obrambnih davčnih ukrepih in prenaša se člen direktive o pravilih proti izogibanju davkom, ki določa ureditev obratnih hibridnih neskladij, za katere je rok za prenos 31. december 2021. Kot je bilo že navedeno, predlog zakona določa ukrepe, ki spodbujajo okrevanje po pandemiji covida-19. Med pomembnimi olajšavami, ki jih določa predlog zakona, sta nova olajšava za spodbujanje zelenega in digitalnega prehoda ter nadgrajena olajšava za zaposlovanje. Ugodnosti bodo zavezanci lahko uveljavljali, če bodo na novo zaposlovali mlade do 29 let, zaposlovali v poklicu, za katerega na trgu dela primanjkuje iskalcev zaposlitve, in zaposlovali tiste, ki prvič vstopajo v zaposlitev, ter tisti zavezanci, ki bodo vlagali v zeleni in digitalni prehod. V predlogu zakona so določena pooblastila za podzakonske akte zaradi lažjega izvajanja navedenih določb. Povedati je treba, da gre za področja zlasti pri zelenem in digitalnem prehodu, na katerih se praktično vsak dan kaže napredek tako v Sloveniji kot globalno, kar se bo upoštevalo pri pripravi podzakonskih aktov. Zvišuje se olajšava za donacije z 0,3 na en odstotek obdavčenih prihodkov in se v delu širi s športnimi nameni, vključno z novo dodatno olajšavo za donacije za vrhunski šport. Poleg tega je predlagana tudi višja olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju. Predlagani ukrepi za določanje davčne osnove pomenijo ugodnejše in enostavnejše priznavanje odhodkov. Ugodneje kot po veljavni ureditvi se priznavajo terjatve, prijavljene v postopku prisilne poravnave oziroma stečajnem postopku. Jasnejša je določba za priznavanje odhodkov pri oblikovanju rezervacij. Predlagana je posebna, ugodnejša ureditev za rezervacije za pokojnine, za odpravnine ob upokojitvi in za jubilejne nagrade v prehodnem obdobje do vključno 2026. Glede na navedeno Vlada predlaga, da se predlog zakona podpre. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Robertu Polnarju. Hvala za besedo, gospod predsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 38. seji 6. oktobra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejem predložila Vlada. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile poslanske skupine SDS, NSi in SMC, in sicer k štirim členom predloga zakona. Članicam in članom odbora je bil predložen tudi predlog za amandma odbora s strani Poslanske skupine Levica, in sicer k 8. členu. V dodatni uvodni razlagi je državna sekretarka z Ministrstva za finance predstavila cilje in poglavitne rešitve predloga zakona, ki določa ugodnejše davčne ukrepe od veljavnih ter zagotavlja prijaznejši administrativni okvir obdavčitve s poenostavitvami in zasledovanjem davčne gotovosti. Prav tako gre pri predlogu zakona za uskladitev nacionalne zakonodaje z evropskim pravnim redom. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da so pripravili pisno mnenje, ter pojasnila, da so pripombe z vloženimi amandmaji poslanskih skupin SDS, NSi in SMC delno upoštevane. Opozorila je na 2. člen, kjer so njihove pripombe glede objave seznama z vloženim amandmajem upoštevane, vendar je zaradi tega prišlo do jezikovne neustreznosti v besedilu. V razpravi so bili nekatere poslanke in poslanci opozicije kritični do predloga zakona, ki po njihovih besedah z dvigom davčnih olajšav pomeni znižanje prihodkov proračuna. V luči ureditve področja obdavčenja so kot ključno izpostavili potrebo po obdavčenju premoženja in kapitala. Poslanci koalicije so v razpravi večinoma pozdravili predlog zakona, ki bo deloval v smeri razbremenitve davčnega okolja in bo prispeval k bolj spodbudnemu poslovnemu okolju ter ne bo imel večjih negativnih učinkov na proračun. Negativne finančne posledice tega zakona so ocenjene na 27 milijonov evrov, letni prihodki od te davčne vrste pa se gibljejo okrog ene milijarde evrov.

ter te amandmaje sprejel. Odbor je obravnaval tudi predlog za amandma odbora Poslanske skupine Levica k 8. členu in ga ni sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. storjeno napako. Ker je zbor na 24. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Ker ni nikogar iz Vlade … Je. Gospod minister. Torej za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade gospodu Alešu Hojsu, ministru za notranje zadeve. Hvala lepa. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanke, poslanci! Dovolite, da še enkrat na kratko predstavim vsebino sprememb in dopolnitev Zakona o organiziranosti in delu policije. Najprej v tem zakonu urejamo na novo zahtevo za poročanje, ki jo bodo morali izvajati vsi, ki izvajajo nadzorne dejavnosti. Pravilnik o usmerjanju in nadzoru policije, v tem pravilniku namreč obstaja dilema, ali gre za obliko nadzora in kakšna pooblastila lahko nadzorniki izvajajo. Torej z zakonom natančneje določamo, kaj vse vsebinsko morajo nadzorniki v tem procesu izvesti. Druga pomembna zadeva v zakonu je različnost stališč glede pristojnosti ministra pri usmerjanju policije v predkazenskih postopkih. Jasneje se ureja situacija, v kateri je državni tožilec obveščen o kaznivem dejanju, usmerjanje tega kaznivega dejanja pa ne prevzame. V tem primeru seveda policisti izvajajo aktivnosti samostojno v okviru zakonskih pooblastil in so podvrženi nadzoru nadrejenih. Zaradi spremembe uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov, ki podrobneje urejajo vse aktivnosti tudi glede prevzema usmerjanja dela policije v predkazenskem postopku, je v noveli predlagano črtanje različnih ureditev glede pristojnosti, kar nekako zagotavlja odpravo vseh dvoumnosti oziroma nejasnosti. Nadalje se Nacionalni preiskovalni urad kot notranja organizacijska enota Uprave kriminalistične policije umešča v strukturo policije, tako da je jasno, komu je direktor podrejen. noveli je ponovno jasno zapisano, da je urad popolnoma avtonomen pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj, je pa odpravljena tista, pod narekovaji, samopostrežba, kjer si urad sam izbira, kaj bo preiskoval in česa ne bo preiskoval, ampak se določa način in postopki priprave kataloga tistih kaznivih dejanj, ki jih urad mora preiskovati in je predhodno potrjen tako s strani direktorja kriminalistične policije kot seveda tudi s strani generalnega direktorja policije. Nadalje smo določali oziroma se v zakonu opredeljujejo notranje varnostne evidence, ki jih upravlja in vzdržuje policija zaradi opravljanja policijskih nalog in zagotavljanja notranje varnosti, in dopolnjuje določbe o varnostnem preverjanjem ponudnikov. Gre za preverjanje tistih, ki s policijo sodelujejo bodisi kot fizične osebe bodisi tisti, ki so udeleženi v postopkih javnih naročil oziroma kjer nekako pride do pogodbenega odnosa med ministrstvom oziroma policijo in zunanjimi izvajalci. Nadaljnje se ponovno opredeljuje oziroma bolj jasno opredeljuje, da policisti ne smejo biti člani političnih strank oziroma zadeva se pač ustrezno razširja tudi na nivo občinskih politik. S ciljem učinkovitejše organizacije dela in se določa postopek pridobitve položaja na delovnih mestih. Tukaj seveda govorimo o direktorjih policijskih uprav, direktorjih policijskih postaj oziroma načelnikih policijskih postaj in pa vseh tistih drugih vodilnih delovnih mest, kjer se odpravljajo, pod narekovaji, dosmrtni mandati. V skladu s sklenjenim stavkovnim sporazumom, to je zelo pomemben del tega zakona, se določa, da bodo policisti tudi v naslednjih letih lahko plačani za tiste naloge, ki so posebej opredeljene kot nadstandardne. Torej v pregledu, ki smo ga pripravili, bodo tisti najbolj obremenjeni, torej tisi neposredni na terenu, lahko dobili tudi do 150 evrov višjo plačo, medtem ko pa za tiste, ki so bolj v pisarnah, pa bo ta znesek približno za polovico nižji. Nadalje se določa, da policisti nimajo pravice stavkati v času delovanja na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o organiziranosti in delu policije, saj se v tem primeru delovanja policije ob naravnih in drugih nesrečah, v krizi, vojnem ali izrednem stanju ne sme zgoditi, da bi lahko do stavke prišlo. S spremembami se določa tudi boljša organiziranost policije pri uporabi pomožne policije, tako da se jasno določa, kdo v pomožni policiji lahko oziroma ne more sodelovati. Zvišuje se starostna meja, torej možno je, da so pomožni policisti tudi tisti, ki so stari več kot 60 let. Posebej pa se opredeljuje tudi bolj ustrezno in pravičnejšo nagrajevanje tistih, ki v policiji sodelujejo. Glede na predstavljene rešitve v predlogu tega zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji menim, da so rešitve ustrezne, in predlagam, da jih kot parlament podprete. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku mag. Branku Grimsu. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na svoji 26. seji ter njenem prvem nadaljevanju dne 6. oktobra letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji. Predstavnik predlagatelja, to je bil minister gospod Aleš Hojs, je v obrazložitvi poudaril, da gre za cilje, med katerimi je bolj učinkovito delo policije na prvem mestu. Zaradi tega se odstranjujejo iz veljavnega pravnega reda vse tiste določbe, ki so vnašale nered ali možnost nesporazumov v medsebojnem sodelovanju in usmerjanju javnega tožilstva in dela policije. policije. Po spremembi tega zakona, tako kot je predlagan, bo jasno, da seveda je policija avtonomna takrat, kadar tožilec ne prevzame usmerjanja, in da skladno z vsemi pooblastili izvede vsako aktivnost, tako kot je to po zakonu treba. Glede Nacionalnega preiskovalnega urada se predlaga, da se odstrani tista kvazi avtonomija, ki je omogočala, da sami izbirajo, kaj bo in kaj ne bodo delali. Rezultat tega je bil zelo slab. Vsi veste, da Nacionalni preiskovalni urad ni opravil opravil niti ene odmevne preiskave, medtem ko kriminalistični del policije pa zelo veliko. Sedaj se Nacionalni preiskovalni urad tudi glede imenovanja svojega direktorja in vseh ostalih pristojnosti smiselno umešča v strukturo policije kot celote. Glede ostalega je bilo poudarjeno, da se omogoča ustreznejša preglednost evidenc in pa nagrajevanje tistih, ki v postopku sodelujejo, hkrati pa so tudi nekatera vprašanja s starostjo in drugimi pogoji za delo v policiji zdaj bolj jasno urejena. V razpravi je večina pač članov opozicije oporekala temu zakonu, češ da prinaša več politizacije. Ravno nasprotno pa je večina članov pozicije, in tudi nekateri iz opozicije, zatrjevala, da je ravno nasprotno zaradi tega, ker zelo jasno določa, da policist ne more biti ne podžupan, ne občinski svetnik, ne kakorkoli drugače sodelovati v političnih strukturah, da je zdaj to dodatna preciziranost za depolitizacijo policije, ki je glede na dejansko stanje na terenu v minulih letih očitno nujno potrebna. Poleg tega je večina članov podprla prizadevanje za bolj učinkovito delo policije, saj je jasno, da s sedanjim delom zlasti Nacionalnega preiskovalnega urada pač nihče,

ter en svoj amandma k 10. členu. O amandmajih opozicije je skupaj osem amandmajev zavrnil, potem še tri, ki sta jih dali posebej LMŠ in Levica, ni pa glasoval o tistih amandmajih, to so 42. in 44. člen ter drugi amandma k 10. členu koalicije, ki so postali brezpredmetni. Na koncu je odbor v skladu s 128. členom Poslovnika glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Dopolnjeno besedilo predloga zakona, skladno z vsemi sprejetimi amandmaji, je sestavni del tega poročila in predlagam, da ga sprejmemo. Hvala lepa. Ker je zbor na 24. seji opravil splošno razpravo o predlogu zakona, predstavitev stališč poslanskih skupin ni možna. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, in sicer gospodu Blažu Košoroku, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo.

temelji na pravni ureditvi tega področja v Evropski uniji. Ta ureditev s sprejemom paketa ene direktive in treh uredb se je spremenila leta 2019. Temeljni cilj predloga zakona je prenesti v slovenski pravni red novosti, ki jih prinaša Direktiva 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije. Skupaj z direktivo so bile sprejete tudi tri evropske uredbe, zakon ureja način izvajanja dveh od teh uredb, kjer je to potrebno, in sicer o skupnem trgu z električno energijo, o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije. Samo področje oskrbe z električno energijo je trenutno urejeno, kot veste, v Energetskem zakonu. Ta zakon ureja več področij in je z leti postal zelo obsežen in lahko rečem neobvladljiv, zato je drugi temeljni cilj zakona o oskrbi z električno energijo, da se področje oskrbe z električno energijo izloči iz EZ-1 in prenese vsebino v samostojen zakon. V samostojen zakon je bilo že leta 2019 s sprejetjem Zakona o učinkoviti rabi energije preneseno področje učinkovite rabe energije, v letu 2020 pa je s sprejemom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije preneseno tudi področje spodbujanja rabe obnovljivih virov energije. Po sprejemu ZOEE, se pravi Zakona o oskrbi z električno energijo, se bo postopek delitve EZ-1 nadaljeval še s sprejemom zakona o oskrbi s plini, zakona o oskrbi s toploto in se to zaključil s sprejemom zakona o energetski politiki. Gre torej za zelo obsežen, koordiniran projekt delitve EZ-1 in hkratnega prenosa več novih direktiv. Zakon je organiziran tako, da prvo poglavje prevzema temeljno ureditev celotnega področja, naslednja poglavja pa podrobno urejajo posamezna področja. Nekaterih področij direktiva in posledično zakon praktično ne spreminjata. Osnovna načela delovanja trga ostajajo, torej delitve na tržne in regulirane dejavnosti, pravna ureditev distribucijskega in sistemskega operaterja ter način določanja omrežnine. Direktiva, posledično pa zakon, pa uvajata nekatere pomembne novosti, povezane s podnebnimi spremembami in ukrepi ter ciljih, ki jih Evropska unija sprejema v zvezi s tem. Zakon tako uporabnikom prinaša pojem aktivnega odjemalca, neodvisne agregatorje, energetske skupnosti državljanov, pravice do pogodbe z dinamično ceno, nadaljevanje uvajanja pametnih števcev, pravico do proizvodnje, shranjevanja in prodaje električne energije, definicijo in spremljanje energetske revščine, dolžnosti in prepovedi na področju elektromobilnosti. spoštovani poslanke in poslanci, sprejem zakona je nujen z vidika ohranjanja in razvijanja dobro delujočega notranjega energetskega trga. Prav tako bi želel opozoriti, da je rok za prenos direktive potekel že konec leta 2019 in da je sprejem zakona nujen tudi za zaustavitev postopka ugotavljanja kršitev, ki ga je Evropska komisija že sprožila proti naši državi. Glede na število vloženih amandmajev predlagamo Državnemu zboru, da na isti seji opravi tudi tretjo obravnavo predloga zakona in da predlog sprejme. Hvala lepa.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

kot matično delovno obravnaval Predlog zakona o oskrbi z električno energijo, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po rednem postopku predložila Vlada. V dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok izpostavil, da je temeljni cilj predloga zakona prenesti v slovenski pravni red novosti, ki jih prinaša Direktiva o skupnih pravilih notranjega trga električne energije. V nadaljevanju je izpostavil, da je področje oskrbe z električno energijo trenutno urejeno v Energetskem zakonu, ki ureja več področij in je z leti postal zelo obsežen in neobvladljiv. Posledično je drugi temeljni cilj predloga zakona, da se področje oskrbe z električno energijo izloči iz Energetskega zakona in prenese vsebino v samostojen zakon. Vsebinsko največ novosti pa vsebuje povsem novo poglavje o razmerjih elektroenergentih podjetjih s končnimi odjemalci. To poglavje podrobneje ureja že sedanje določbe pravice končnih odjemalcev, kot je pravica do proste izbire dobavitelja električne energije, pravica do menjave dobavitelja ali pravica do jasnega in preglednega računa. Bolj jasno in podrobno so urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in posebne pravice gospodinjskih odjemalcev, ki so tudi potrošniki, v smislu prava varstva potrošnikov. Uvaja se tudi pravica do uskladitve pogodbe z dinamičnimi cenami, torej cenami, ki se sproti prilagajajo trgu. Za končne odjemalce se uvaja tudi možnost uskladitve pogodbe o agregiranju in zakon ureja temeljne pravice končnega odjemalca v zvezi s tako pogodbo. Predlog zakona določa tudi temeljne pravice agregatorjev in pravila prilagajanja odjema preko agregiranja, s čimer se agregatorjem omogoča vstop na trg električne energije. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Valentina Marolt je pojasnila, da so k predlogu zakona podali zlasti nekatere pripombe pravnosistemske narave in da vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin večino izpostavljenih pomislekov odpravljajo, v nekaterih pa je predlagatelj podal dodatna neformalna pojasnila. V Poslanski skupini Levica predlagajo, predlagajo, da se od 37. do 44. člena predloga zakona, s katerimi se uvaja mehanizem za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti. Po njihovem mnenju je uvedba takega mehanizma v nasprotju s cilji Pariškega podnebnega v nasprotju s cilji Pariškega podnebnega sporazuma in s cilji prehoda v nizkoogljično družbo. V Poslanski skupini SDS je bil podan predlog amandmajev za amandmaje odbora k večjemu številu členov, katerih namen je zlasti dodelitev nekaterih pooblastil vladi v zvezi s podeljevanjem koncesij elektroinstitucijam, distribucijam, družbam in pooblastili glede možnosti za imenovanje več kot enega distributerja. V razpravi je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin ter osem svojih amandmajev, medtem ko amandmaja Poslanske skupine Levica ni sprejel. Odbor je nato glasoval še o vseh členih predlog zakona in jih tudi sprejel. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Mateja Udovč bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MATEJA

Danes odločamo o Predlogu zakona o oskrbi z električno energijo, ki ureja sistem pravice odjemalcev, ob tem pa pripravlja podlago za zanesljivo oskrbo ter varstvo potrošnikov kot končnih odjemalcev električne energije. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašajo zahteve direktive EU, ki bodo zagotovile bolj konkurenčno varnost, zanesljivo ter dostopno oskrbo z električno energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel tajnostnega razvoja. Ustvarjajo pa se tudi zakonske podlage za delovanje aktivnih odjemalcev, neodvisnih agregatorjev in vzpostavitev energetskih skupnosti državljanov. V Poslanski skupini Stranke modernega centra prepoznavamo razloge za nujnost spremembe obstoječe zakonodaje, saj vidimo velik potencial za izboljšanje učinkovitosti na področju upravljanja z električno energijo pri nas, vendarle pa želim opozoriti na to, da so nekatere spremembe členov, ki jih je v okviru amandmaja sprejel Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, v nasprotju z našimi pričakovanji. Med njimi želimo izpostaviti nove pogoje za izvajanje dejavnosti distribucijskega operaterja. Drži, da omenjena direktiva ne predpisuje, na kakšen način morajo države članice določiti operaterja operaterja distribucijskih sistemov električne energije, to pa po našem mnenju ne pomeni, da država ni dolžna upoštevati pravil o podeljevanju koncesijskih pogodb, če se odloči, da bo nacionalne distribucijske operaterje določila neposredno s podelitvami koncesijskih pogodb, torej brez javnega razpisa. Zdi se torej, da se s spremembo členov poskuša najti utemeljitev za neposredno podelitev koncesij lastnikom omrežja, pri tem pa smo mnenja, da se odmikamo od ustrezne uporabe pravil Evropske unije, k čemur nakazuje tudi Računsko sodišče. Pred sprejemanjem zakonodaje bi bilo potrebno narediti celovito študijo o urejenosti elektrodistribucijskih družb pri nas, nato pa sprejeti eno izmed dveh možnih rešitev, ki jih je v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo navedlo Ministrstvo za infrastrukturo samo. Kot so navedli, gre prva rešitev v smer podelitve koncesij petim elektrodistribucijskim omrežjem, vendar šele potem, ko te ne bodo več imele v lasti družb za prodajo in proizvodnjo električne energije ter ko bodo v 100-odstotni lasti države. Druga možna rešitev pa predvideva združitev vseh petih elektrodistribucijskih podjetij in družbe SODO v eno družbo, zato verjamemo, da nas v prihodnje čaka urejanja tozadevne zakonodaje v spremenjenem vrstnem redu. Obe rešitvi omogočata odpravo sedanjega položaja, za katerega nikoli nismo trdili, da je dobro, ko elektrodistribucijske družbe niso izvajalke gospodarske javne službe, SODO pa je odvisen od storitev teh družb in ni lastnik večjega dela infrastrukture. V Poslanski skupini Stranke modernega centra smo se vedno zavzemali za enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Tudi nova ureditev pa bi po našem mnenju morala iti v prid celotnemu energetskemu sistemu, saj bomo le tako lahko zasledovali cilje, ki smo si jih postavili v okviru dolgoročne podnebne strategije ter Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta tudi glede potrebnih vlaganj v distribucijsko omrežje in zagotavljanju priključevanja razpršenih virov energije iz obnovljivih virov. Drobljenje prenosa pristojnosti z operaterja distribucijskega omrežja na več manjših podjetjih pa bi lahko razumeli kot korak v nasprotju s temi prizadevanji po enakomernem in usklajeni širitvi elektroenergetskega omrežja ter izpeljavi mnogih projektov za nižjo ceno tako za posameznega odjemalca kot za gospodarstvo tudi v industrijskih conah po celotni Sloveniji, kot smo jim bili priča v preteklosti, ter izgradnje tako razdeljenih transformatorskih postaj kot tudi mnogih transformatorskih postaj širom Slovenije. S tem se je posredno pomagalo gospodarstvu in posledično vplivalo tudi na razvoj gospodarskih panog in zaposljivosti ter rast BDP. Da zaključim. Veliki distribucijski operaterji so večinoma bolj razvojno usmerjeni od malih in dosegajo višje stopnje donosnosti, kar kažejo rezultati primerne analize primerljivih držav. Naj gre tudi Slovenija s pametno odločitvijo v izbiro velikega distribucijskega operaterja, ki bo skrbel za usklajen razvoj. Ker smo dobili zagotovila, da bo analiza in študija ureditev vseh šestih družb elektrodistribucijskih podjetij in distribucijskega operaterja v slovenski elektrodistribuciji narejena

Spoštovani predsednik. Kolegice poslanke in poslanci, spoštovani državni sekretar! Zakon o oskrbi z električno energijo, katerega obravnava je pred nami danes, je eden v vrsti zakonov, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo glede na področje izločilo iz Energetskega zakona. To potezo smo takoj pozdravili, saj je dejstvo, da je bil Energetski zakon zaradi svoje vsebine in vsebinske obsežnosti ter obravnave številnih področij nepregleden in težko obvladljiv. Poleg tega se s predlogom zakona z njim v naš pravni red prenašajo evropske direktive iz svežnja Čista energije za vse Evropejce, s katerimi je Evropska unija prenovila svoj okvir energetske politike. Če vemo, da so s svežnjem zagotovljeni regulativni predpogoji za prehod na čisto energijo, in če vemo, da naj bi bila z njim v Evropski uniji tlakovana pot do doseganja njenih zavez iz Pariškega sporazuma, potem vemo tudi, kako pomembno je, da sveženj čim prej prenesemo tudi v naš pravni red. Navsezadnje pa ni nepomembno niti dejstvo, da smo zaradi nesprejetja vseh ukrepov iz direktive že prejeli uradni opomin Evropske komisije. Predlog zakona je, kot že omenjeno, nekatere vsebine podedoval in zgolj prenesel iz Energetskega zakona, številne pa so tudi novosti, ki so v večini posledica prenosa ene od evropskih direktiv. Uvajajo in opredeljujejo se številni novi pojmi. Prav tako je v predlogu zakona med drugim, denimo, podrobneje razdeljena ureditev prednostne rabe virov, ki je prav tako eno izmed pomembnih vprašanj za prihodnost. Predstavniki Vlade so večkrat poudarili, da največ novosti vsebuje poglavje o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. Ti bodo imeli tako prvič možnost sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami oziroma cenami, ki se sproti prilagajajo trgu. Prav tako bodo lahko sklepali pogodbe o dobavi z več dobavitelji ali agregatorji hkrati, kar je bila do sedaj pravica, rezervirana zgolj za največje odjemalce. Pomembne so tudi novosti v smislu definicije pojmov, denimo, energetske skupnosti državljanov ali aktivni odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo. Posebej pomembno se nam v luči aktualnega dogajanja zdi, da je v zakonu svoje mesto dobila tudi definicija pojma energetska revščina, ki je dosedanji Energetski zakon kot predhodnik ni poznal. V teh dneh je bilo namreč večkrat poudarjeno, da ima država vpliv na ceno električne energije, in tako tudi od ministrstva pričakujemo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da se te cene resnično omejijo in omilijo na največji možen način in tako poskrbijo, da odjemalci ne bodo tisti, ki bodo skokovito naraščanje cen energentov občutili na lastni koži. Posebej pomembno je to za vse tiste, ki so že brez vseh podražitev, ki smo jim bili priča, in ki se bodo slej ko prej nedvoumno še stopnjevale, živeli in živijo pod pragom revščine. Podatki namreč pravijo, da naj bi bilo takih posameznikov okoli 254 tisoč, med njimi pa približno 97 tisoč upokojencev. Vsem tem posameznikom ministrstvo dolguje ukrepanje, ki bo preprečilo njihov zdrs v še večjo revščino. Na seji matičnega delovnega telesa je bilo sprejetih več amandmajev, pri čemer velja izpostaviti, da smo poslanci opozicije in koalicije številne sprejeli soglasno. Veseli nas, da smo znova našli konsenz pri pomembnih stvareh. Med sprejetimi amandmaji velja posebno izpostaviti amandma, na podlagi katerega bo neposredno podeljevanje koncesije pod nekaterimi pogoji omogočeno tudi lastniku pomembnega dela obstoječega distribucijskega sistema. Glede na to, da so ti lastniki distribucijskega podjetja, ki že danes opravljajo dejavnost distribucije električne energije, menimo, da gre za dobrodošlo spremembo. Sploh menimo, da smo s skupno sprejetimi amandmaji naslovili pomembna področja. Poslanski skupini SAB smo za predlog zakona glasovali že na matičnem delovnem telesu in enako bomo vsi poslanci storili na glasovanju na seji Državnega zbora. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **IVAN Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Področje oskrbe z električno energijo je trenutno urejeno v vsebinsko zelo obsežnem Energetskem zakonu. Iz omenjenega zakona sta bili že izvzeti dve področji, in sicer sta bila sprejeta Zakon o učinkoviti rabi energije in Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, tokrat pa se bo tudi področje oskrbe z električno energijo uredilo v novem samostojnem zakonu, na ta način pa naj bi dosegli večjo preglednost in lažje izvajanje nalog ter hitrejše nadaljnje usklajevanje nacionalne zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. S predlaganim zakonom se po eni strani brez bistvenih sprememb zgolj prenašajo nekatere vsebine iz veljavnega Energetskega zakona, kot so, denimo, osnovna načela delovanja trga, delitev na tržne in regulirane dejavnosti, pravna ureditev distribucijskega in sistemskega operaterja ter način določanja omrežnine. Po drugi strani pa se s predlogom zakona v slovenski pravni red prenaša zakonodajni paket Čista energija za vse Evropejce. Novo ureditev uvaja direktiva, katere temeljni namen je vzpostavitev celovitih konkurenčnih, prožnih, pravičnih in preglednih trgov električne energije v EU, v središču katerih pa je odjemalec. Rok za prenos omenjene direktive je sicer že potekel, zato predlagatelj tudi s tega vidika utemeljuje pomen čimprejšnjega sprejema obravnavanega zakona. Predlog zakona med drugim določa pravila delovanja trga z električno energijo, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanja in dobave električne energije, kakor tudi pravice in varstvo končnih odjemalcev. Določajo se tudi načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije in trga z električno energijo. Urejajo pa se tudi načela in ukrepi za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo ter ukrepi za preprečevanje energetske revščine. Tako se med drugim podrobneje urejajo določene pravice končnih odjemalcev, kot je pravica do proste izbire dobavitelja električne energije, pravica do menjave dobavitelja ali pravica do jasnega in preglednega računa. Poleg tega so v predlogu zakona jasne in podrobneje urejene tudi pogodbene pravice končnih odjemalcev in določene posebne pravice gospodinjskih odjemalcev. Med drugim se uvaja pravica do sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami, torej cenami, ki se sproti prilagajajo trgu. Za končne odjemalce se uvaja tudi možnost sklenitve pogodbe o agregiranju. Predlog zakona agregatorjem omogoča vstop na trg električne energije. Kot novost naj poudarim še energetske skupnosti državljanov, ki bodo urejene v pravni obliki zadruge. Znotraj energetske skupnosti so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, pri čemer pa člani skupnosti ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci. Nadgrajuje se tudi področje uvajanja naprednih merilnih sistemov. Predlog zakona tako zavezuje distribucijskega operaterja, da končnim odjemalcem vgradi napredne števce, predlagane pa so tudi novosti v zvezi s pridobivanjem energetskega dovoljenja. Predlog zakona predstavlja uskladitev slovenskega pravnega reda z evropsko zakonodajo in je ključen pri nadaljnjem razvoju slovenskega trga z električno energijo,

Dobro jutro. Hvala, gospod predsednik! Slovenija je zaradi zamujanja s prenosom in potrjevanjem direktive že prejela uradni opomin Evropske komisije. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša zakonodajni paket Čista energija za vse Evropejce, predvsem direktiva 944, katere rok za prenos je že potekel konec lanskega leta. Medtem ko se nekatere vsebine prenašajo iz veljavnega Energetskega zakona, prinaša predlog zakona tudi pomembne novosti. Največ jih je v poglavju o razmerjih elektroenergetskih podjetij s končnimi odjemalci. Tam se podrobneje urejajo pravica do proste izbire dobavitelja električne energije, pravica do menjave dobavitelja ali pravica do jasnega in preglednega računa. V predlogu zakona so bolj jasno in podrobno urejene pogodbene pravice končnih odjemalcev in posebne pravice gospodinjskih odjemalcev. Dodatna novost so aktivni odjemalci, ki v omrežje električne energije tudi oddajajo. Novost so tudi energetske skupnosti državljanov, ki jih zakon ureja v pravni obliki zadruge, znotraj katere so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, pri tem pa člani skupnosti ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci. Nadalje se na področju elektromobilnosti prepoveduje, da bi operaterji distribucijskih sistemov imeli v lasti, razvijali, vodili ali upravljali polnilna mesta za električna vozila. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bomo zato predlog zakona podprli, ker je ključen pri nadaljnji modernizaciji slovenskega trga električne energije in tvori pravno podlago za sodobne storitve, ki bodo v korist potrošniku. Še enkrat želimo opozoriti na škodljivo rešitev, ki je bila sprejeta z amandmajem vladajoče koalicije k 167. členu zakona, zato smo skupaj s poslanci LMŠ tako na seji matičnega delovnega telesa kot tudi za plenarno sejo predlagali amandma k temu členu, kjer so sprejete rešitve v v nasprotju z določbami direktive Evropske unije. Direktiva namreč ne določa pravne podlage za odvzem pravic končnim odjemalcem s samooskrbo, ki jih sicer po tej direktivi imajo. Prehodna določba tega člena povzema prvi odstavek 72. člena že veljavnega Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, po katerem se lahko končni odjemalci v prehodnem obdobju do konca leta 2023 registrirajo kot končni odjemalci s samooskrbo na podlagi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije. Sprejete rešitve na odboru pa tem odjemalcem odvzamejo možnost izvrševanja nekaterih pravic, ki jih Direktiva o storitvah na notranjem trgu določa kot pravice končnih aktivnih odjemalcev. Gre za pravice, katerih izvrševanje so države članice v nacionalnem pravnem redu dolžne zagotoviti vsem končnim odjemalcem. Registrirani končni odjemalci s samooskrbo po trenutno veljavni uredbi in 315.a členu Energetskega zakona lahko te pravice uveljavljajo neposredno na podlagi direktive Evropske Zato ta zakon te skupine končnih odjemalcev ne more diskriminirati, Ministrstvo za infrastrukturo pa bi moralo določiti rešitve in pogoje, pod katerimi bi ti lahko izvrševali pravice, ki jih imajo sicer že neposredno na podlagi Direktive o storitvah Po naši oceni lahko ti končni odjemalci zaradi nepravilnega prenosa direktive in s tem povezane diskriminacije sprožijo postopek pred Evropsko komisijo. Kdo so ti končni odjemalci? Tisti, ki že imajo ali pa bodo do leta 2023 postavili sončne elektrarne na svojih strehah. Konec leta 2020 je bilo v Sloveniji skupno nameščenih 11 tisoč 990 sončnih elektrarn v skupni moči 371 Zgolj v letu 2020 je bilo postavljeno 3 tisoč 947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 megavatov. S takim tempom bi bilo lahko do konca leta 2023 postavljenih še dodatnih 12 tisoč sončnih elektrarn. Določba 167. člena bo izmed omenjenih 24 tisoč proizvajalcev električne energije za samooskrbo iz sonca, to so tisti, ki udejanjajo zeleni energetski prehod, onemogočila izkoristiti nove možnosti, ki jih ta zakon daje na podlagi direktive. Kaj to pomeni? Da ti mali proizvajalci električne energije, ki se samooskrbujejo, ne bodo upravičeni do prilagodljivih storitev ali do dinamičnih tarif. In zakaj ne? Ker je obračun po omenjeni uredbi drugačen od obračuna, ki ga nalaga ta zakon. Torej bodo kaznovani, ker so sploh investirali v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in ker država nima ideje, kako zanje prilagoditi obstoječi obračun. Naj pri tem spomnimo na zavezujoče cilje Slovenije, ki bo do konca lanskega leta morala delež obnovljivih virov energije v svoji energetski bilanci povečati na 25 Cilj ni bil dosežen, zaradi česar državi lahko grozi tudi finančna kazen. In drugič. Da pričujoča energetska kriza kaže, da moramo razmišljati predvsem v smeri energetske samozadostnosti. Če moramo plin in nafto uvažati, pa imamo pri proizvodnji električne energije dovolj možnosti, da si zagotovimo čim večjo samooskrbo tudi s proizvodnjo elektrike iz sonca. Zato so administrativne ovire in omejitve za male proizvajalce do leta 2023 popolnoma nerazumljive. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev poslanke in poslance pozivamo, da amandma k 167. členu podprejo ali pa naj ministrstvo poda zares utemeljene razloge, zakaj je diskriminacija samooskrbnih lastnikov malih sončnih elektrarn do leta 2023 upravičena in v čem je sploh skladno … **PREDSEDNIK IGOR Vladajočo koalicijo sprašujemo, kaj bo drugače po letu 2024. Sonce bo sijalo enako, le da bo koalicija druga. Spoštovani! Pred seboj imamo enega od šestih zakonov, na katere Vlada razčlenjuje Energetski zakon zaradi večje jasnosti in preglednosti. Za upoštevanje javnosti se veliko področij ureja popolnoma na novo po začrtani poti v skladu s pravom Evropske unije. Gradivo je obsežno in strokovno, zato ga tisti, ki ni v teh vodah, ne razume. Na matičnem delovnem odboru smo pričakovali neko poglobljeno razpravo, ki pa je dejansko ni bilo, samo kratka predstavitev. Slovenski nacionalni strani v zadnjem času opažamo, da gredo cene električnih energentov v nebo, kajti za vsakič, ko greš tankat avto, se draži bencin, nafta, tudi zemeljski plin. Našim državljanom in državljankam se bo pa to poznalo tudi na računu za elektriko in ogrevanje. To sicer ni tema, vendar bi bilo zgornje cene potrebno omejiti, če ne, še za hrano ne bodo imeli ljudje. Veseli nas, da gre za nove pravice potrošnikov, ki bodo njim v korist. Ko bodo potrošniki sklepali pogodbe, jih morajo razumeti, tako da niso prekomplicirane in preobsežne. Dobavitelj jih mora v celoti seznaniti s priloženimi stroški in tveganji pogodb z dinamičnimi cenami električne energije. Pomembno je tudi, da je agencija tista, ki bdi nad vsem razvojem na trgu in tudi nato oceni tveganja, ki jih lahko povzročijo novi proizvodi, storitve. Obravnavati se mora praksa, ki vodi v morebitne zlorabe, razne špekulacije in neupravičen dobiček. Zanimivo se nam zdi, da energetsko skupnost državljanov lahko ustanovijo člani, ki so priključeni na distribucijski sistem v Republiki Sloveniji, kjer pa državljanstvo ni pogoj za članstvo. Le zakaj potem 24. člen določa energetsko skupnost državljanov Republike Slovenije? To nas tudi zanima. Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da bi ravno državljanstvo Republike Slovenije moralo biti pogoj za članstvo, da ne bi bili kar vsi povprek notri. Pozdravljamo napredno merjenje, ki nam vsekakor zagotavlja več informacij, podatkov in predvsem manj skrbi kot običajni števec, saj avtomatsko pošilja in sprejema podatke. V praksi je večinoma izmed nas imela z običajnimi števci težave, ker nismo dovolj dobro videli očitati števce, ker so bili zarošeni, mnogokrat smo pa tudi pozabili in se je potem pri naslednjem obdobju poračunalo za nazaj znesek. Zakon je tudi socialno naravnan in v prid ranljivih skupin. Pametno je, da mora distribucijski operater potrošnike v obvestilu in v opominu pred odklopom obvestiti o možnosti in pogojih zasilne oskrbe ter tudi o obveznostih, da ne bi prišlo do kakšnih nesporazumov. Živimo pač v času epidemije, ko je veliko ljudi ostalo doma brez službe. Cene življenjskih potrebščin gredo samo navzgor, zato je na mestu, da se poskrbi za revna gospodinjstva, da bodo tudi oni pozimi na toplem. Delati bo vsekakor potrebno na viziji razvoja distribucijskega sistema, omrežja, da bomo imeli pred seboj eno jasno sliko za nadaljnja leta. Infrastruktura se bo morala razvijati v pravi smeri. Sredstev iz proračuna bo dovolj, saj bomo v luči trajnostne mobilnosti potrebovali še veliko polnilnih mest za električna vozila. Korak v pravo smer je tudi oddajanje viška energije in to ne glede na izvor. V Slovenski nacionalni stranki se strinjamo, da je zakon nujno potreben, če si kot celotna družba želimo doseči evropske cilje na področju podnebno nevtralne družbe. Hvala lepa. Leon Merjasec bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. **LEON hvala za besedo. Pozdravljeni gospod državni sekretar, poslanke in poslanci! Namen Vlade, predlagatelja zakona o oskrbi z električno energijo, je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom Evropske unije. S predlogom zakona in vloženimi amandmaji se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti tako imenovanega paketa Čista energija za vse Evropejce, ki se nanašajo na delovanje trga z električno energijo, in člen Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljenih virov. Predlog zakona določa pravila delovanja trga z električno energijo, proizvodnje, prenosa, distribucije, ohranjanja in dobave električne energije skupaj z določbami za varstvo končnih odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije ter trga z električno energijo. Zakon nekaterih področij ne spreminja, in sicer se ohranja sedanja ureditev gospodarskih javnih služb na področju prenosa, distribucije in operaterja trga, pa tudi osnovna uredite trga z električno energijo. Popolnoma na novo pa se skladno z evropskim pravom urejajo pravice končnih odjemalcev, napredno merjenje, uvajajo se aktivni odjemalci in energetske skupnosti. Definira se energetska revščina, ureja se lastništvo in upravljanje shranjevalnikov energije in obsežnosti glede sistemskih rešitev. Prav tako pa energetski regulator dobiva več pristojnosti. Temeljni namen tega zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja. Da bo zakon z vloženimi koalicijskimi amandmaji boljši, sledimo tudi mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Tako pripravljen zakon v Slovenski demokratski stranki podpiramo. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Edvard Paulič bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.

hvala za besedo. Predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Potrošniki smo bili v preteklosti v vlogi odjemalcev električne energije bolj ali manj pasivni. Količina elektrike, ki jo porabljamo, se čez dan spreminja, na splošno pa velja, da je povpraševanje po njej največji zjutraj in zvečer, ko je večina elektrike pridobljene iz neobnovljivih virov. Dejstvo je, da je elektroenergetsko omrežje v Sloveniji še vedno relativno togo in nenadna prevelika poraba ali pa prevelika hipna proizvodnja električne energije lahko sistemu povzročata velike probleme. Zato je potrebno čim bolj uskladiti povpraševanje na eni in ponudbo na drugi strani, da bomo v čim večji meri porabljali elektriko takrat, ko jo je v omrežju dovolj, predvsem iz obnovljivih virov, in zmanjšali porabo, ko je povpraševanje po njej veliko. To omogoča modernizacija energetskega sektorja. Kot primer naj navedem pametne števce, ki samodejno odčitajo porabo. Tako pridobljeni podatki bodo pomagali dobaviteljem pri pripravi novih ponudb za potrošnike, recimo ponudb s prilagodljivimi storitvami in dinamičnimi tarifami. Z uvedbo naprednih storitev bomo dosegli dvoje: gospodinjstvom omogočili, da čim več elektrike porabijo takrat, ko je ta na voljo tudi iz obnovljivih virov in cenejša, hkrati pa bomo razbremenili distribucijsko omrežje in s tem prispevali k zanesljivosti preskrbe z elektriko. Nenazadnje je to skladno tudi z okoljskimi cilji in prehodom v brezogljično družbo. Če dam konkreten primer, državljani bodo lahko svoj električni avtomobil polnili v tistem času dneva, ko bo v omrežju presežek električne energije in bo le-ta cenejša in po možnosti pridobljena iz obnovljivih virov energije. Pogoj za to pa je seveda uvedba dinamične tarife. Današnji zakon in prenos direktive torej dajeta pravno podlago za omenjene napredne storitve v korist potrošnikov. Na tem mestu velja omeniti, da aktualna vlada s prenosom direktive zamuja že skoraj leto dni in smo že prejeli uradni opomin Evropske komisije. Ključne novosti, ki se z direktivo prenašajo v nacionalno zakonodajo in imajo pozitiven vpliv za končne potrošnike, so med drugim možnost sklepanja več odprtih pogodb o dobavi električne energije, sklepanje pogodb z dinamičnimi cenami, sklepanje pogodb o agregiranju z neodvisnimi agregatorji, možnost članstva v energetski skupnosti državljanov. Gre torej za nove možnosti za potrošnike, ki si lahko na ta način znižajo račun za električno energijo. In v času, ko cene energentov drastično rastejo, je to še kako pomembno. Zato nam je v LMŠ nerazumljivo, da ugodnosti, ki jih prinaša prenos direktive, ne bodo deležni vsi končni odjemalci. 167. členom predloga zakona boste tistim končnim odjemalcem, ki se bodo do konca leta 2023 registrirali kot končni odjemalci s samooskrbo, po obstoječi uredbi o samooskrbi odvzeli možnost izvrševanja nekaterih pravic, ki jih določa evropska direktiva. Tako boste, recimo, vsem sedanjim in bodočim lastnikom domačnih sočnih elektrarn do konca leta 2023 onemogočili sklepanje pogodb z dinamičnimi cenami ali pa sklenitev pogodbe o odjemu pogodbe o odjemu z več dobavitelji. Poleg tega, da v direktivi za takšno diskriminacijo ni pravne podlage, je to za nas nedopustno tudi zato, ker ravno instrument dinamičnih cen pripomore k večji zanesljivosti elektroenergetskega omrežja in na ta način zmanjšuje potrebna vlaganja v nadgradnje omrežij. Zato danes v LMŠ skupaj z ostalo opozicijo ponovno vlagamo amandma, ki bi to potencialno diskriminacijo odpravil in bi vsem uporabnikom pravice iz evropske direktive omogočil pod enakimi pogoji. Hvala lepa. Jani Prednik bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Ponovno lep pozdrav! Krovni Energetski zakon postaja vse bolj obsežen in nepregleden, del omenjenega zakona pa je tudi področje oskrbe z električno energijo, ki se ravno zaradi nepreglednosti sedaj ureja v samostojnem zakonu, o katerem bomo poslanke in poslanci odločali na tej seji. Predlagatelji zatrjujejo, da bo s samostojnim zakonom vsebina imela večjo preglednost, zakonske rešitve pa se bodo lažje in hitreje izvajale, lažje pa bo tudi usklajevanje nacionalne zakonodaje z zakonodajo Evropske unije. Pri tem zakonu pa ne gre le za to, da se ureja področje oskrbe z električno energijo v samostojnem zakonu, temveč se skupaj s tem v slovenski pravni red prenaša tudi zakonodajni paket Čista energija za vse Evropejce, ki je del EU direktive, katero bi morala Slovenija v nacionalno zakonodajo prenesti do konca leta 2020. Zakon pa med drugim prinaša tudi nekatere pomembne novosti. Ureja oziroma opredeljuje se nov akter, tako imenovani agregator, ki odjemalcem nudi izvajanje energetskih storitev, pravica končnih odjemalcev do sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami oziroma cenami, ki se sproti prilagajajo trgu, pravica vseh odjemalcev do sklepanja pogodb o dobavi z več dobavitelji ali agregatorji hkrati. Prepoveduje se, da bi operaterji distribucijskih sistemov imeli v lasti, razvijali, vodili ali upravljali polnilna mesta za električna vozila. Prav tako pa se urejajo tudi obveznosti elektrooperaterjev, da naročajo sistemske storitve na trgu, ki vključujejo tudi končne odjemalce, agregatorje in energetske skupnosti državljanov. Zakon o oskrbi z električno energijo je podporo prejel tudi na pristojni komisiji Državnega sveta, ki meni, da je zakon ključen pri nadaljnji modernizaciji slovenskega trga z električno energijo. Komisija Državnega sveta pa pričakuje tudi čimprejšnji sprejem zakona, saj je Slovenija že prejela uradni opomin Evropske komisije, ker še ni sprejela vseh ukrepov za prenos predvsem direktiv v nacionalno zakonodajo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov zakonu nismo nasprotovali na matičnem delovnem telesu, predlagani pa smo tudi nekaj predlogov za amandmaje odbora. Dokaz temu, da je zakon potreboval še nekaj dodatnih korekcij, je vlaganje in predlaganje amandmajev odbora na seji matičnega telesa. V Poslanski skupni SD smo nekatere amandmaje podprli, podprli pa smo tudi končno obliko zakona. Zakon prinaša rešitve, ki so potrebne, s sprejetimi amandmaji pa smo vsebino le-tega še dodatno izboljšali. V Poslanski skupini SD ne vidimo razloga, da bi zakonu nasprotovali. Hvala lepa. Boštjan Koražija bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S predlogom zakona se prenašajo evropske direktive. Medtem ko se nekatere zakonske vsebine ohranjajo oziroma prenašajo iz veljavnega Energetskega zakona, prinaša predlog zakona tudi nekatere novosti. Ureja se nov akter, tako imenovani agregator, ki odjemalcem nudi izvajanje energetskih storitev. Uvaja se pravica končnih odjemalcev do sklenitve pogodbe z dinamičnimi cenami oziroma cenami, ki se sproti prilagajajo trgu. Vsi odjemalci dobivajo možnost sklepanja pogodb o dobavi z več dobavitelji ali agregatorji hkrati. Doslej je bila ta pravica rezervirana le za največje odjemalce. Uvajajo se aktivni odjemalci, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo. Medtem ko je zdaj deloma urejen status tovrstnih odjemalcev na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov, se zdaj ureja njihov status ne glede na izvor električne energije. Uvajajo se tudi energetske skupnosti državljanov, znotraj katerih so omogočeni prenosi električne energije med njenimi člani, ki ohranijo pravice, ki jih imajo kot končni odjemalci. Uvaja se tudi mehanizem zadostnosti oskrbe. Na področju elektromobilnosti se tudi prepoveduje, da bi operaterji distribucijskih sistemov imeli v lasti, razvijali, vodili ali upravljali polnilna mesta za električna vozila. Urejajo se obveznosti elektrooperaterjev, da naročajo sistemske storitve na trgu, ki vključujejo tudi končne odjemalce, agregatorje in energetske skupnosti državljanov. Nekatere od stvari, ki se uvajajo s Predlogom zakona o oskrbi z električno energijo oziroma bolje povedano rešujejo, smo že v preteklosti predlagali tudi v Levici, na primer skupnostno oskrbo iz OVE. Ima pa zakon tudi eno novost, s katero se v Levici ne strinjamo in vidimo v njej možnosti za subvencioniranje proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv. Gre za tako imenovani mehanizem za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti. Uvedba tega mehanizma je v nasprotju s cilji Pariškega podnebnega sporazuma in s cilji prehoda v nizkoogljično družbo. Mehanizmi za zagotavljanje zmogljivosti omogočajo, da velika energetska podjetja služijo s subvencijami, ki trošijo javni denar za vzdrževanje nedobičkonosnih onesnažujočih elektrarn. Financiranje umazane energije pregreva planet, onesnažuje okolje in ogroža človeška življenja in seveda tudi živali in ostalo naravo. Podpiranje premoga, zemeljskega plina in jedrske energije poleg tega tudi upočasnjuje prehod na 100-odstotno obnovljive vire energije, ki je ključnega pomena za preprečitev podnebnega kaosa, ki ga Evropejci že začenjamo doživljati v vsakodnevnem življenju. Mehanizmi za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti se pod pretvezo zagotavljanja stabilnosti trga z električno energijo pogosto uporabljajo za ustvarjanje pogojev za subvencioniranje ogljično intenzivnih proizvodnih zmogljivosti in izključevanje proizvodnje iz obnovljivih virov energije. To je tudi v bistvu najverjetneje tudi razlog za uvajanje mehanizma za zagotavljanje proizvodnih zmogljivosti, da dejansko ta mehanizem ni bil vključen v zakon, ki je bil dan v javno razpravo, ampak so se v njem znašli šele po sprejemu na vladi. V Sloveniji takšne zmogljivosti predstavljajo bloki Termoelektrarne Šoštanj. In potem še imamo seveda TEŠ6. Gre za direktno finančno bremenitev odjemalcev električne energije za plačevanje investicije, ki se je izkazala za največjo korupcijsko afero v zgodovini držav. In premogovnik Velenje je treba čim prej zapreti. Državne subvencije za prestrukturiranje Šaleške regije so nedvomno nujne, vendar te subvencije ne morejo in ne smejo biti namenjene nadaljnjemu obratovanju termoelektrarne, temveč njenemu zapiranju, prezaposlovanju, upokojevanju in socialnemu varstvu delavk in delavcev, trenutno zaposlenih v TEŠ in premogovniku, sanaciji rudniških površin, za gospodarski razvoj regije ter spodbujanju gradnje proizvodnih kapacitet za obnovljive vire energije. Zato smo seveda tudi v Levici predlagali, da se možnost uvajanja mehanizma za zagotavljanje dodatnih proizvodnih zmogljivosti iz predlog zakona črta,

hvala za besedo. Spoštovani državni sekretar, spoštovani kolegice in kolegi! Področje oskrbe z električno energijo, ki je trenutno urejeno v vsebinsko preobsežnem Energetskem zakonu, se na novo ureja v samostojnem zakonu o oskrbi z električno energijo. S tem se omogoča večja preglednost in lažje izvajanje nalog ter hitrejše nadaljnje usklajevanje nacionalne zakonodaje z evropsko. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša zakonodajni paket Čista energija za vse Evropejce z direktivo Evropske unije, katere rok za prenos je že potekel konec leta 2020. Poleg tega zakon na novo določa zlasti pravila delovanja trga z električno energijo in ureja elektroenergetske dejavnosti, torej proizvodnjo, prenos, distribucijo ter shranjevanje in dobavo električne energije. Prav tako ureja tudi varstvo končnih odjemalcev in uporabnikov sistema električne energije ter načinov in oblik izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije ter trga z električno energijo. Zakon pa določa tudi pravila za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo in ukrepe za preprečevanje energetske revščine. Tako se v predlogu zakona na novo določa možnost sklenitve pogodbe s tako imenovanimi dinamičnimi cenami, torej cenami, ki se sproti prilagajajo trgu, hkrati pa predlog varuje končne odjemalce, saj jih mora dobavitelj pred sklenitvijo pogodbe v celoti seznaniti s priložnostmi, stroški in tveganji pogodb z dinamičnimi cenami električne energije. Med drugim se v zakonu ureja oziroma opredeljuje nov akter, tako imenovani agregator, ki končnim odjemalcem nudi izvajanje energetskih storitev in jim daje možnost sklenitve pogodbe o agregiranju brez soglasja dobavitelja ali elektroperaterja. Predlog zakona prinaša tudi pojem aktivnih odjemalcev. Gre za odjemalce, ki v omrežje električno energijo tudi oddajajo. Čeprav so tovrstni odjemalci obstajali že sedaj, pa je bil njihov položaj le deloma urejen na področju samooskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov. Tem odjemalcem sedaj zakon zagotavlja, da lahko brez nesorazmernih ali diskriminatornih zahtev vstopajo na trg in da zanje ne veljajo nesorazmerne omrežnine. Zaradi pričakovane aktivnejše vloge končnih odjemalcev, ki lahko energijo tudi proizvajajo in prodajajo, shranjujejo, se združujejo v skupnosti ali sodelujejo na trgu preko agregatorjev, se tako briše meja med proizvajalci in odjemalci. Pravila so tako večinoma postavljena na podlagi prevzete in oddane električne energije. Posebna pozornost pa je v zakonu namenjena tudi uvajanju naprednega merilnega sistema, ki bo omogočal čimprejšnji dostop do podatkov preko posebnega podatkovnega vmesnika na števcu. Predlog zakona pa skladno z direktivo na novo ureja zasilno oskrbo končnega odjemalca, ki je ostal brez dobavitelja, pa tudi nujno oskrbo najbolj ranljivih odjemalcev. Poslanci Nove Slovenije - krščanski demokrati bomo predlog zakona vsekakor podprli. Prepričani smo, da cilji naše energetske politike morajo biti varna oskrba, okolju ter podnebju prijazno pridobivanje in raba energentov ter primerne in konkurenčne cene. Svetovno naraščanje potreb po energiji, visoke cene energentov ter čedalje večja mednarodna tveganja z oskrbo energije nas, države članice Evropske unije zavezuje k iskanju skupnih konceptov za oskrbo z energijo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 razpravo dajem 112. člen ter amandma oziroma spremembo amandmaja poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 149.a člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 167. člen ter amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev. Želi kdo razpravljati? (Da.) Samo eden zainteresirani. Kolega Paulič, imate besedo. Hvala, predsedujoči, za besedo. Tukaj sem se oglasil, ker se mi zdi ta člen izjemno pomemben in pa predlog zakona, kot je sedaj na mizi, tudi škodljiv oziroma diskriminatoren do določene populacije končnih odjemalcev. Namreč ta direktiva prinaša nove pravice in tudi nove ugodnosti odjemalcem električne energije in direktiva govori o teh pravicah za vse odjemalce. Če mogoče zelo na hitro povem, katere so te, po mojem mnenju ključne pravice: pravica, da lahko odjemalec sklene več pogodb za dobavo električne energije z več dobavitelji, da lahko odjemalec sklene pogodbo z dinamičnimi cenami – to se mi zdi izjemno pomembno, glede na to, da se bodo lahko cene tekom dneva spreminjale. Ta pravica daje odjemalcu možnost, da se odloči, kdaj bo povečal porabo električne energije glede na ceno; praviloma, ko bo cena nižja, se bo odločil na primer napolniti električni avto. Potem pravica, da se sklepa pogodbe o agregiranju z neodvisnimi agregatorji in pa članstvo v energetski skupnosti državljanov. Predlog zakona oziroma predlog Vlade te pravice omejuje določenemu delu odjemalcem, in sicer čisto konkretno odjemalcem, ki imajo nameščene sončne elektrarne, domače Ko sem pogledal obrazložitev tega člena, s katerim Vlada jemlje pravice tem aktivnim odjemalcem, dejansko v obrazložitvi ni nekih argumentiranih ali pa upravičenih razlogov, zakaj se jim ta pravica odvzema. Na nek način gre za to, da se je Slovenija in tudi cel svet zavezal k nekim okoljskim ciljem k prehodu v brezogljično družbo. Republika Slovenija spodbuja gradnjo sončnih elektrarn, hkrati pa s tem zakonom tem istim, tudi okoljsko osveščenim državljanom, jemlje določene pravice, ki bi jim v končni fazi znižale cene električne energije. Seveda lahko v zadnjem času vidimo, da cene drastično rastejo tako zemeljskega plina kot tudi elektrike. Vsekakor se mi ne zdi pošteno, da se pravice aktivnim odjemalcem, se pravi tem, ki imajo sončno elektrarno na strehi, odvzemajo. Naj tudi omenim, da sem zelo podrobno prebral direktivo, ki jo prenašamo, in ta direktiva nikjer v nobenem členu ne govori o tem, da se lahko določeni del državljanov diskriminira. Tako v LMŠ skupaj z ostalo opozicijo ponovno vlagamo amandma, da bi teh pravic, ki jih prinaša evropska direktiva, direktiva, bili deležni vsi državljani pod enakimi pogoji. In na nek način apeliram na vse poslance in poslanke, da ponovno razmislite, ali je ta zakonski člen skladen z direktivo in če se strinjate z našo argumentacijo, da tudi ta amandma podprete.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina 39 poslank in poslancev s prvopodpisano Mašo Kociper. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Andreju Rajhu. Spoštovani predsednik, spoštovani državni sekretar, kolegice poslanke in poslanci! Danes je pred nami druga obravnava zakona o prepovedi dajanja na trg nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo v Republiki Sloveniji. V stranki SAB kot predlagateljice s sopodpisniki LMŠ, SD in Levica želimo na zakonski ravni prenesti v slovenki pravni red del evropske direktive, s katero zmanjšujemo onesnaževanje s plastiko v morjih in oceanih. Jadransko morje, posebej severni del, spada med morja, najbolj obremenjena z delci mikroplastike na svetu, obremenjeno je pa tudi okolje. Marsikdo se ob tem vpraša, zakaj je to slovenski problem, saj je naše morje majhno, vpliv Slovenije v globalnem smislu pa zanemarljiv. Mikroplastika, njeni delci zaidejo v svetovna morja in oceane preko rek in jezer. O tem govori stroka, opozarjajo pa tudi mladi in civilna družba. Kot sta potrdila vabljena gosta, mlada raziskovalca, dijaka Gimnazije Franca Miklošiča iz Ljutomera, imamo v Sloveniji problem. Delce mikroplastike sta ugotovila v vodnih organizmih v reki Muri, medtem ko Ekologi brez meja opozarjajo, da po obremenjenosti z delci mikroplastike prednjači reka Sava. Mikroplastika prehaja skozi vodo v vodne organizme, v prehransko verigo in tudi v človeka. Slednje so potrdili leta 2018, leta 2020 pa so jo potrdili celo v posteljici zarodka in znanstveniki so si enotni, da lahko ti delci dolgoročno škodijo razvoju otroka. In če se zavedamo, da več kot polovico plastike v morjih in oceanih izhaja iz plastičnih izdelkov za enkratno, praviloma kratkotrajno uporabo, torej izdelkov, ki jih po praviloma kratkotrajni uporabi zavržemo, potem je logično in pravilno, da njihovo dajanje na trg in s tem uporabo omejimo oziroma prepovemo. Še posebej v času epidemije covida smo dodatno videli razsežnosti uporabe takih izdelkov, proizvodov, embalaže; embalaže, v kateri je bila potrošnikom na voljo dostava hrane na dom, ter pijača in hrana za s seboj. V stranki SAB smo bili zato proaktivni in smo pripravili zakon in ga vložili v zakonodajni postopek. Mnenja smo namreč, da je zaščito in varovanje okolja in narave potrebno zagotoviti na zakonski ravni. To, kar počenjamo s tem predlogom zakona, je, da v slovenki pravni red prenašamo del evropske direktive, ki jo morajo implementirati vse države članice. Rok za prenos direktive je potekel 1. julija, Evropska unija pa kljub temu še ni pripravila vseh navodil in pravilnikov in zato je zamujala tudi Vlada, ki je zato šele 19. avgusta sprejela uredbo. S predlaganim zakonom prepovedujemo tako dajanje na trg v Republiki Sloveniji vseh proizvodov iz oksorazgradljive plastike in naslednjih najbolj pogosto uporabljenih izdelkov oziroma proizvodov za enkratno uporabo. Sem spadajo jedilni pribor, krožniki, slamice, vatirne palčke, mešalne palčke za pijače, palčke za pritrditev na balone in podporo balonov, posode za živila iz ekspandiranega poliestra. Predlog zakona je v Državnem zboru dobil zeleno luč, da je primeren za nadaljnjo obravnavo. Zato smo predlog do današnje druge obravnave dopolnili skladno s pripombami pristojnih strokovnih služb Vlade in Državnega zbora. Dopolnili oziroma spremenili smo naslov zakona, uskladili uporabljanje termina z izrazoslovjem v uredbi in direktivi, dopolnili člene, izvedli manjše popravke nomotehnične narave. Pred vami, spoštovane poslanke in poslanci, je predlog zakona s predloženimi amandmaji k posameznim členom. Varstvo okolja in narave, trajnostna raba virov, spodbujanje razvoja krožnega gospodarstva in nenazadnje še posebej varovanje človeškega zdravja in zdravja še nerojenih otrok so vrednote, ki jih zagovarjamo vsi. Zato pozdravljam in se zahvaljujem za do sedaj izkazano podporo poslank in poslancev Državnega zbora in tudi prosim za nadaljnjo podporo. Hvala lepa.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 Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 32. seji 6. 10. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisano gospo Mašo Kociper. V uvodni obrazložitvi je v imenu predlagatelja poslanec mag. Andrej Rajh pojasnil poglavitne rešitve in cilje predloga zakona. Dejal je, da se s predlogom zakona predlaga, da se področje omejitve in prepovedi dajanja plastičnih proizvodov na trg hitro in učinkovito uredi. S predlogom zakona se z namenom zmanjševanja negativnega vpliva na okolje prepoveduje dajanje na trg in omogočanje dostopnosti na trgu plastičnih proizvodov za enkratno ali kratkotrajno uporabo in izdelkov iz oksorazgradljive plastike. Cilj predloga zakona je zmanjšati uporabo plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki so v celoti ali delno izdelani iz plastike in so običajno namenjeni le enkratni ali kratkotrajni uporabi, nato pa odvrženi, in sicer na način, da se ali prepove uporaba v kratkotrajnih proizvodih, ki niso zasnovani za ponovno uporabo, ali pa, da se zagotovi stroškovno učinkovito recikliranje. S predlogom zakona se s trga želi izločiti skupina izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabi, ki jih je mogoče nadomestiti z alternativnimi proizvodi, ki so tudi cenovno dostopni. V imenu Vlade je gospod državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor gospod Robert Rožac poudaril, da je Vlada 20. 8. 2021 sprejela uredbo, ki je ustrezno prepovedala dajanje na trg plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Poudaril je, da je Vlada predlogu zakona sprva nasprotovala, sedaj pa glede na to, da je predlog zakona ob upoštevanju vloženih amandmajev usklajen z uredbo, Vlada nima razlogov za nasprotovanje, sploh pa, če bo predlog zakona usklajen z zadevami, na katere je opozorila Zakonodajno-pravna služba, tako da se v delu predloga zakona določi, kaj se ureja z uredbo in kaj z zakonom oziroma da se določi prenehanje uporabe uredbe o določenih zadevah. Spremembo amandmaja, ki so ga vložile poslanske skupine SAB, LMŠ, SD in Levica k 3. členu, in v kateri je zapisano, da Vlada z uredbo podrobneje določi vsebino proizvodov, ki se jih daje na trg, je ocenil kot pravilno. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe gospa Špela Maček Guštin je pojasnila, da je ZPS v svojem mnenju opozorila na neprimerno oblikovano besedilo v 1. členu predloga zakona, kar bi lahko bistveno vplivalo na jasnost predlagane ureditve. Tako se 1. člen po vsebini prekriva z 2. členom. Predlog zakona bi se moral opredeliti tudi do vladne uredbe, ki že velja in dejansko ureja isto materijo, a nekoliko drugače, zato je v tem oziru vprašljivo tudi spoštovanje načela pravne države in načela enakosti pred zakonom. Pripombe ZPS so načeloma ustrezno upoštevane in z amandmaji poslanskih skupin opozicije tudi udejanjene. Besedilo amandmaja k 1. členu je nejasno. Pri novem 5.a členu pa je ZPS opozorila na možnost, da vladna uredba ne bo usklajena v predvidenem roku, zato lahko kljub tej določbi pride do nespoštovanja načela pravne države in načela enakosti, kar bi bilo treba reševati na nedvoumen način. V razpravi so poslanske skupine LMŠ, Levica, SD poudarile, da predlog zakona podpirajo. Poudarili so, da je miselni preskok k boljšemu svetu, to je k svetu brez plastike, nujen tako na človeka kot tudi za živali in rastline ter okolje. Ob tem so opozorili, da je potrebno zmanjšati količino plastike v vodi, hrani in živih organizmih. Izrazili so upanje, da bi v prihodnje razprave o problemu plastičnih proizvod potekale pozitivno v smislu zasledovanja cilja zmanjševanja količine plastike v prehrani, vodi in zemlji, saj je problem plastičnih izdelkov v tem, da se predolgo razgrajujejo in povzročajo preveliko škodo tako živim organizmom kot okolju. Poudarili so, da upajo, da bi bila pot k brezogljični družbi takšna, kot si jo želijo in predstavljajo, in seveda brez plastike in da bi bilo treba v prihodnje glede omenjene problematike pogosteje prisluhniti mladim, ki smo jim tudi imeli srečo tukaj v Državnem zboru tudi prisluhniti. Moram reči, da so zelo strokovni in da prihodnost je na mladih. V Poslanski skupini SAB so poudarili, da so zadovoljni, da pri reševanju omenjene problematike obstaja splošni konsenz in da ima predlog zakona širši konsenz, ki presega politične delitve na koalicijo in opozicijo. Poudarili so tudi, da predlog zakona predstavlja oziroma krepi ustavno pravico do zdrave in čiste pitne vode.

lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade Robertu Rožacu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje in prostor. Izvolite. Predsedujoči, hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni! Vlada Republike Slovenije sprva ni podpirala Predloga zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ki ga je 11. 6. 2021 Državnem zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano gospo Mašo Kociper. Po vloženih amandmajih se je predlog zakona s terminologijo tako v samem naslovu zakona, kar je poslanec poslanec gospod Rajh tudi omenil zdaj v svojem nagovoru, in členih ter ukrepih spremenil v smeri, ki za prepoved prodajanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo pomeni prenos tega ukrepa v prepovedi iz Direktive EU 2019/904 o zmanjševanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje. Z že vloženimi amandmaji so se te pomanjkljivosti pretežno odpravile, zato predlogu zakona ne nasprotujemo. Hvala.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 V razpravo dajem 2. člen ter amandma poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Da.) Vidim dve prijavi. Najprej, mag. Dejan Židan. Izvolite, imate besedo. Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar lepo pozdravljeni! Rad bi samo izrazil zadovoljstvo, da je končno en zakon, ki bo očitno skoraj – tako vsaj sedaj kaže –, soglasno sprejet. Res je, da s tem, ko prepovemo plastiko za enkratno uporabo, ne bomo rešili vseh težav, ampak vsak korak pri obvladovanju okoljske, podnebne krize in pri varovanju okolja je koristen korak. Seveda poslanka skupina, to govorim, bomo ta zakon, ker smo sopodpisniki, tudi podprli. Bi pa si želel, da bi podobno vzdušje bilo, ko bomo ponovno vložili resolucijo, ki bo ugotavljala, da živimo v času okoljske in podnebne krize, da bi tudi takrat zmogli soglasje. Hvala za besedo. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Jurij Lep. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Vsem prisotnim, lep pozdrav! Naš planet je pod pritiskom, ki ga povzroča hitro rastoče število prebivalcev. Ocenjuje se, da bomo v svetovnem merilu v manj kot v 20 letih potrebovali 50 procentov več hrane in 45 procentov več energije. Ob taki naraščajoči porabi pa razpoložljivi viri ostanejo omejeni. Vsako leto v Evropski uniji porabi skoraj 15 ton surovin na osebo, medtem ko vsak državljan Evropske unije v povprečju ustvari več kot 4,5 tone odpadkov na leto. Skoraj polovica teh odpadkov konča na odlagališčih. To so taki podatki, da se je kar za zamisliti. S prehodom na krožno gospodarstvo se preusmerjamo na ponovno uporabo, popravila, obnovo in recikliranje obstoječih surovin in proizvodov; kar je nekoč veljalo za odpadek, sedaj postane vir. Temu sledi tudi predlog zakona, ki ga imamo danes na poslanskih klopeh, katerega cilj je zmanjšati uporabo plastične embalaže na način, da se bodisi prepove uporaba kratkotrajnih proizvodov, ki niso zasnovani za ponovno uporabo, bodisi se zagotovi strokovno učinkovito recikliranje. S tem se v Poslanski skupini nepovezanih poslancev strinjamo, saj bi le-to zmanjšalo vpliv nekaterih plastičnih proizvodov na okolje, zlasti na vodno okolje, posledično pa bi vplivali na zdravje ljudi. S tem bi sledili strategije trajnostne rabe virov, varovanja narave in krožnega gospodarstva. Nepovezani poslanci se zavzemamo za strukturne spremembe na področju ravnanja z odpadki, ki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom tega ravnanja. Učinkovito ravnanje z odpadki lahko bistveno prispeva k učinkoviti rabi virov in ti so bistvenega pomena za zadovoljevanje potreb družbe in zagotavljanje njenega nadaljnjega razvoja in obstoja. Pri teh spremembah se še posebej zavzamemo za zmanjševanje nastanka tistih odpadkov, ki so narejeni iz materialov, ki se jih ne da reciklirati in imajo dolgo dobo razgradnje. Tovrstne skupine izdelkov za enkratno ali kratkotrajno uporabo bi bilo po našem mnenju potrebno s trga izločiti, hkrati pa bi jih morali nadomestiti z bolj trajnostnimi in varnimi alternativnimi proizvodi, kot so na primer papir, karton, les, glina, celulozna vlakna, pa tudi sladkorni trs, koruzni škrob in tako dalje. Pri tem bi rad posebej izpostavil predvsem les, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, saj vemo, da 60 odstotkov naše površine obdaja gozd in ki je zaradi možnosti večkratne raznolike uporabe v ekoloških prednostih idealen material za pospešen prehod v krožno gospodarstvo. Ob tem pa nepovezani poslanci opozarjamo, da zgolj zamenjava plastičnih proizvodov za enkratno uporabo z, denimo, papirnatimi ali lesnimi izdelki ne bo dovolj za dosego zastavljenega cilja, pač pa moramo hkrati spremeniti tudi svoje vsakodnevne potrošniške navade. Hkrati pa bo potrebno doseči napredek in premik tudi na področju zbiranja, prevoza, odlaganja in skladiščenja odpadnih plastičnih proizvodov, recikliranje in ponovne uporabe odpadne embalaže ter nadaljnje obdelave, predelave in sežiganje odpadne embalaže. V to smer smo začeli razmišljati že pred leti, ko smo na blagajnah v trgovinah prepovedali brezplačne plastične nosilne vrečke, s čimer smo želeli preprečiti splošno povečanje proizvodnje embalaže in doseči zmanjšanje potrošnje plastičnih vrečk, saj so statistični podatki pokazali, da v Sloveniji vsako leto med odpadke odvržemo kar 30 milijonov takšnih vrečk. Za konec bi rad omenil še dvoje; prvič, predlagam, da ko s tovrstnimi zakoni sprejemamo določene konkretne in za marsikaterega podjetnika korenite spremembe, kar ima lahko velik vpliv na proizvodni proces v podjetju, da se za uveljavitev zakona določi daljšo prehodno obdobje. Tako bodo tudi slovenski podjetniki imeli več časa za prilagoditev proizvodnih aktivnosti novi zakonodaji. drugič, opozarjam, da se oba akta, tako danes obravnavani predlog zakona kot tudi vladna uredba o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, sklicujeta na prenos določb iz evropske direktive v nacionalni pravni red, zaradi česar se zastavlja vprašanje razmerja med tema aktoma. Zato predlagamo, da naj se v bodoče ista vsebina evropskih direktiv prenaša zgolj v en nacionalni akt. Torej, ali v zakon ali v uredbo, ne pa v oba, s čimer bi se na eni strani preprečilo podvajanje vsebine, na drugi strani pa bi se povečala preglednost in jasnost pravne ureditve. Seveda bom sam zakon podprl, kot tudi vsi nepovezani poslanci. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Besedo ima Boštjan Koražija. Izvolite. Spoštovani predsedujoči, najlepša hvala za besedo. Seveda tudi v Levici smo, takoj ko smo izvedeli za predlog tega zakona, takoj pristopili k sopodpisu in k podpori.

stvari dejansko povezujejo, leve in desne, ko je treba stopiti skupaj oziroma tudi podpreti zakon, ko gre za zaščito narave oziroma tudi dejansko boljšega našega bivanjskega prostora.

pride seveda zmeraj zelo buren odziv tudi s strani tistih, ki imajo največjo moč v naši družbi in ki dejansko od te potrošnje tudi najbolj profitirajo, in to je seveda kapital. Zmeraj, ko se gre v smeri

v bistvu kapital zavedati, da je potrebno zdaj pristopiti k tem zelenim strategijam in tudi reševanju problemov, ki se nam dnevno dogajajo, sploh s podnebnimi spremembami. V tem primeru pa je treba opozoriti, da plastika sama kot taka ne samo da se nahaja v vodi, ampak je v bistvu tudi v zemlji, živih bitij in dejansko res počasi postajamo neki žal, pa upam, da čim manj, del tega, te plastike. V bodoče bo res potrebno še več takšnih predlogov zakonov v Državnem zboru in mislim, da jih bo kar nekaj, ker jih bo moralo biti tudi glede na evropske direktive. Kot rečeno, tudi veseli me dejstvo, da je Vlada spoznala samo dejstvo, da podpre ta zakon in začne v tej smeri tudi sama voditi to zeleno politiko oziroma vsaj, da daje nek začetni znak.

k 5.a členu, kjer se ta njegov pomislek glede dvojne veljave predpisov odpravlja. Tako ta ta zadeva več ni aktualna in je odpravljena. Kar se pa časa uveljavitve tiče, pa bi želel v bistvu samo povedati, da bi da bi morala direktiva biti že implementirana 1. julija in ta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

Ne želi, zato zaključujem razpravo. In v razpravo dajem še 5.a člen ter amandma poslanskih skupin SAB, LMŠ, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Ne želi, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina šestih poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Dušanom Verbičem. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Dušanu Verbiču. Izvolite.

in dobili bomo odgovor na naslednje vprašanje: Ali poslanske skupine tega državnega zbora imajo toliko politične modrosti, da bodo sprejele odločitev, ki bi preprečila tujcem, da v celoti obvladujejo dobavo zdravil, raznih pripomočkov za lajšanje bolečin v Republiki Sloveniji in to javnim lekarniškim zavodom, koncesionarjem in bolnišničnim lekarnam? Tudi lekarne so del javnega zdravstvenega sistema in prenehanje delovanja dveh na trgu pomembnih slovenskih lastnih dobaviteljev v Mariboru in v Ljubljani bi pomenilo, da imamo v Republiki Sloveniji zgolj še tuje dobavitelje zdravil in popolno odvisnost od tujcev. To ne sme biti strateški interes Slovenije, temveč se mora ohraniti vsaj minimalna konkurenca med dobavitelji, tako tujimi kot domačimi. Nekoliko drugače povedano. Danes in jutri imamo pred seboj odločitev, ali se strinjamo ali se ne strinjamo s spremembo zgolj enega člena, in to je 6. člen, ki opredeljuje tako imenovano vertikalno povezavo med javnim lekarniškim zavodom in lastnim dobaviteljem zdravil in pripomočkov za lajšanje bolečin. Ta člen skupaj z amandmajem jasno določa, da javni lekarniški zavod lahko ustanovi ali ohrani že obstoječega lastnega dobavitelja in da dobiček iz poslovanja lastnega dobavitelja mora ostati javnemu lekarniškemu zavodu, in sicer za investicije v prostor in opremo lekarne, za razvoj farmacevtskih kadrov in uvajanje novih lekarniških storitev. V kolikor so ustvarjeni dobički še večji in presegajo navedeno namensko porabo, se le-te lahko znotraj ustanovitelja, če je to občina, nameni izključno za izvajanje zdravstvene dejavnosti. Na slovenskem trgu dobave zdravil lekarnam imamo praktično štiri dobavitelje: Kemofarmacijo, Salus, Farmadent in Grosista. Prva dva sta v tuji lasti in lasti s skritimi lastniki. Druga dva, Farmadent in Grosist pa sta že vrsto let delujoča slovenska, lastna dobavitelja. Njun tržni delež je naslednji: procentov, v znesku to predstavlja 83 milijonov evrov, Grosist 13 odstotkov, v znesku to predstavlja 72 milijonov evrov. milijonov evrov. Zaradi njunega pomembnega deleža na trgu smo priča, da določene interesne skupine in del politike želi njuno prenehanje, kar pomeni, da si lahko tuj dobavitelj prilasti dodatnih 30 procentov trga dobave zdravil v Republiki Sloveniji. Ta 6. člen z opisanim amandmajem je v drugi obravnavi Državnega zbora, Odbora za zdravje, prejel 10 glasov za in 8 proti. S to odločitvijo Odbora za zdravje je dano jasno sporočilo, da se trga in dobave zdravil v Republiki Sloveniji ne sme v celoti prepustiti zgolj tujim dobaviteljem, ki dobavljajo lekarniškim zavodom, koncesionarjem in bolnišničnim lekarnam. morata tudi pomembna domača lastna dobavitelja ostati, kot sta mariborski Farmadent in ljubljanski Grosist. Zlasti slednjega je Vlada Republike Slovenije v letu 2019 uvrstila v tako imenovano strateško infrastrukturo, ki mora skupaj z Lekarno Ljubljana zagotavljati v izrednih razmerah dobavo zdravil za Univerzitetni klinični center Ljubljana in prebivalcem. Za nadaljnje delovanje obeh lastnih dobaviteljev se tako zagotavlja vsaj minimalna konkurenca v Republiki Sloveniji na področju trga dobave zdravil in raznih pripomočkov, kar posledično pomeni nižje cene zdravil in ostalih artiklov v lekarnah. Na to dejstvo je že leta 2019 opozarjala Agencija za varstvo konkurence kot tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije. Oba sta opozarjala, da je v Republiki Sloveniji potrebno imeti večjo konkurenco med dobavitelji zdravil, da se zagotovijo nižje cene in s tem večji prihranek javnofinančnih sredstev namenjenih za zdravila. JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Janiju Möderndorferju. Trenutek,

ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Dušanom Verbičem. Stališča k predlogu zakona so v uvodu podali predstavniki Mestne občine Maribor, Lekarniške zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Mestne občine Murska Sobota, Združenja mestnih občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Združenja zasebnih lekarn na Gospodarski zbornici Slovenije, Konfederacije sindikatov Slovenje Pergam, Sindikata farmacevtov Slovenije in Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije in upokojeni profesor pravne fakultete prof. dr. Gorazd Trpin. V razpravi je bilo izpostavljeno, da je iz predloga zakona in predloženega besedila jasno videti namen predlagatelja, da gre za lobistični zakon, ki ščiti interese dveh mestnih občin. Predlogu zakona nasprotujejo vsa stroka in Ministrstvo za zdravje. »Gre za izrazito poslovni interes in interes županskega lobija,« je bilo izrečeno. Dolgoročno sprejetje takšnega predloga zakona pa pomeni centralizacijo in monopolizacijo ter dejansko postopno zapiranje manjših lekarn ter koncesionarjev na področju lekarništva, čeprav predlagatelj ves čas trdi, da to ni tako. Predlog zakona bistveno posega v zdajšnjo ureditev lekarniške dejavnosti, ki je po mnenju širše strokovne zainteresirane javnosti ustrezna, novela pa postavlja v ospredje kapital in ne uporabnikov. Člani odbora so izrazili tudi skrb, da bi sprejetje takšnega predloga spodbudilo selitev lekarn v urbana središča, kar bi prizadelo manjše lokalne skupnosti, zmanjšala pa bi se tudi dostopnost zdravil ne glede na to, ali zdravila zagotavlja javni lekarniški zavod ali koncesionar. Pri sprejemanju zakonodaje na področju lekarniške dejavnosti je treba imeti v mislih tudi dejstvo, da lekarne niso za to, da ustvarjajo dobiček, temveč da prispevajo k javnemu zdravju. V razpravi so bili nekateri poslanci mnenja, da lekarniška zbornica zagovarja izključno svoje interese in ne želi kakršnihkoli sprememb na področju lekarništva. Zakaj bi ukinjali grosiste, ki so v lasti občin, dobiček, ki se ustvarja, pa tako ostaja občini oziroma javnemu zavodu na področju zdravstva,

Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik Državnega zbora. Spoštovane poslanke in poslanci! Dovolite, da se na začetku tega govora javno zahvalim vsem lekarnam v Republiki Sloveniji, ki so v času epidemije covida-19 prebivalkam in prebivalcem Slovenije zagotovile, da smo več čas prejemali zdravila brez motenj v dobavi. Ob pripravi ZLD-1 je zakonodajalec na prvo mesto postavil kakovostno, varno in učinkovito zagotavljanje preskrbe pacienta z zdravili in s tem javni interes in ne pridobitne dejavnosti in ustvarjanje dobička. Zakonske omejitve so tako namenjene zagotavljanju strokovne integritete zaposlenih in strokovno neodvisnemu upravljanju lekarniške dejavnosti v dobrobit pacientov. K regulaciji lekarniške dejavnosti sodijo tudi splošne omejitve za izvajalce lekarniške dejavnosti, določene v 26. členu zakona ZLD-1. Glede tako imenovanih vertikal in primernosti njihove veljave je odločalo tudi Ustavno sodišče, ki meni, da je trenutno veljavna ureditev v skladu z ustavo. Kot se je izkazalo tekom zakonodajnega postopka, je težnja vlagatelja predvsem spremeniti 26. člen veljavnega zakona, ki ureja tako imenovane vertikalne povezave. 31. decembra 2021 se namreč izteče zakonsko določen rok, v katerem izvajalci lekarniške dejavnosti, ki na dan uveljavitve ZLD-1 niso izpolnjevali pogojev iz 26. člena ZLD-1, svojo dejavnost uskladijo. Tako izvajalci lekarniške dejavnosti ne morejo ustanavljati, voditi ali nadzirati pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost industrijske proizvodnje zdravil. Navedeno v praksi pomeni, da je potrebno lastništvo LL Grosista in Farmadenta urediti na način, da ni več lastnik javni lekarniški zavod. Strinjamo se s predlaganim amandmajem poslancev SDS in NSi, ki v novem, petem odstavku 9. člena določa, da se lekarna v posamezni občini, kjer še ni lekarne, lahko ustanovi ne glede na razdaljo med obstoječo in novo lekarno glede na število prebivalcev, če je na območju občine prisoten izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, kot je določeno v četrti alineji drugega odstavka 8. člena. S tem se pacientom olajša dostop do zdravil in medicinskih pripomočkov, ki mu jih predpiše izvajalec zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Ministrstvo za zdravje se zaveda, da je po skoraj petih letih potrebno določene elemente spremeniti. Glede na navedeno je bila na ministrstvu že imenovana delovna skupina, ki pripravlja predlog sprememb tega zakona. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Mag. Vindišar, se opravičujem za storjeno napako.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 V razpravo dajem 4. člen ter amandma poslanskih skupin SDS in NSi. Želi kdo besedo? Vidim, da je več interesa, zato bomo začeli postopek prijave.

Glede na to, da je razprava zgolj o vloženih amandmajih, si bom uvodoma dovolil ravno v zvezi z vloženim amandmajem nekaj stavkov, ki so neposredno povezani z vloženimi amandmaji, čeprav se nekoliko ponavljam. Kot predlagatelji uvodoma povem, da odločno nasprotujemo vloženemu predlogu amandmaja. Malce nenavadno je, da je vloženi amandma, ki ga je vložila tudi Vlada,

spremeni, so glasovali vsi štirje člani Vlade iz kvote SMC. Pri tem glasovanju so se – je povezano in tukaj ne bom potem ponavljal iste zadeve o ključnem členu, to je 6.

da je Republika Slovenija v celoti odvisna od tujcev in fizičnih ter pravnih oseb, ki so na koncu tudi skriti lastniki. Tukaj se kot predlagatelji v celoti strinjamo in podpiramo odločitev naših ministrov, kajti tovrstni tovrstni amandmaji, ki so vloženi, so škodljivi, in sicer za strateške interese Republike Slovenije ter tudi glede nujnosti, da imamo v Republiki Sloveniji prosti trg dobaviteljev zdravil in pripomočkov za zdravljenje in lajšanje bolečin in da se na trgu ustvarja tudi konkurenca. Obstoječi sistem, po katerem imamo sedaj praktično štiri dobavitelje, predstavlja vsaj minimalno zagotovilo neke proste konkurence, ki tudi sovpada s stališči Agencije za varstvo konkurence in tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

v tem primeru, še enkrat, ne vem, ali je to dela Vlade ali je to dela koalicijskih partnerjev ali je to nekako stališče visokih uradnikov. Če zelo grobo ocenjujem ali izrečem besede, mislim, da tovrstni predlogi predstavljajo predvsem tlakovanje poti za privatizacijo dobro delujočega sistema javnih zdravstvenih zavodov, in to so lekarne. Če se sedaj dotaknem konkretno, kar se tiče vloženega amandmaja. V tem primeru si bom dovolil, da ne bom spet ponavljal. Predlog, ki je pred nami, poslanskih skupin SDS in Nova Slovenija. Predlaga se v tem tekstu, ki ga ne bi bral, da se lahko v občinah, kjer še ni lekarn, te ustanovijo mimo pravil, ki veljajo v Zakonu o lekarniški dejavnosti. Tukaj moram priznati, da ocenjujem, da ta predlog predstavlja norčevanje iz nas predlagateljev, da ne bom govoril, da tudi iz županov manjših občin. In bom tudi s konkretnim primerom navedel.

ki nikakor ne želijo nobene spremembe na področju dobave zdravil, kaj šele da se izboljša servis lekarn do nas občanov, ki smo uporabniki storitev lekarn. lekarn. Dosedanja aktivnost na Ministrstvu za zdravje, ki je ključno v procesih verifikacije postopkov odpiranja lekarn, ob dejstvu, da so po zakonu za primarno mrežo lekarn zadolžene izključno občine in ne Lekarniška zbornica in ne Ministrstvo za zdravje – vrsto se je let dogajalo, da preprosto ni nobenega posluha, in se je dobesedno onemogočalo, če temu lahko tako rečem, majhnim občinam, še posebno pa mestnim občinam, da se lekarniška mreža bolj zgosti. To je v interesu vseh občanov, v končni fazi tudi tujcev, ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije. Da ne bom samo načelen, moram ob tej priložnosti tudi s konkretnim primerom navesti, kako je bilo to neaktivno delovanje in zakaj smo predlagali z 11 členi v mesecu marcu tega leta spremembe Zakona o lekarniški dejavnosti.

po Slovenji, sedanja zakonska ureditev onemogoča njihovo zdravo presojo. Kajti zelo dobro poznajo lokalne potrebe.

pripeljati noter. Konkretni primer je šolski primer, kako se ne bi smelo dogajati v Republiki Sloveniji. Občina Bistrica ob Sotli spada med ene najmanjših občin v Republiki Sloveniji in leta 2015 župan skupaj s svojim občinskim svetom in krajani izrazi željo, da bi v svojem kraju imeli tudi lekarno. Popolnoma jasno je in tukaj je treba takoj na glas povedati,

ni bil zanimiv za izbiro ali koncesionarja ali javnega lekarniškega zavoda za odpiranje lekarne. Po teh njegovih, recimo temu, občinskih neuspehih, da bi pridobil lekarno, se je zgodilo, da je po nekem dogovoru prišla volja s strani Ljubljanskih lekarn, da bi 120 kilometrov daleč iz Ljubljane lahko zagotovili tako imenovano lekarniško podružnico tudi v tem kraju. V dosedanjih razpravah na to temo smo bili priča neki, če temu lahko tako rečem, kar žalostni realnosti.

ampak se zavedajo tudi družbene odgovornost. To pomeni odpiranje lekarn tudi v krajih, kjer se zavedajo, da ne bodo profitabilni, vendar je družbena odgovornost in potreba, da se nudi tudi določene storitve ne zgolj samo za ustvarjanje denarja.

V tem upravnem sporu sta dobila tako Lekarna Ljubljana kot tudi župan Bistrice ob Sotli ugodno rešitev. Zaveza iz upravne odločbe je, da ministrstvo mora nekaj narediti, vendar popolni molk.

Veste, preveč, če temu lahko tako rečem, meglen namen predlagatelja, kajti prvotni namen je najverjetneje nekaj čisto drugega. Namesto da se pusti občinam, da se resnično samostojno med seboj dogovarjajo ali povezujejo z drugimi občinami, ki že imajo ustanovljene javne lekarniške zavode, ali s koncesionarji, gremo mi v smer, da bo ponovno spet tista institucija, v tem primeru Ministrstvo za zdravje, v fazi uzurpiranja določenih pristojnosti nosilec in glavni odločevalec, kje bo lekarniška mreža v Republiki Sloveniji. Mislim, da občani, državljani tega preprosto ne potrebujemo. Zato zaključim v tem delu, kar se tiče 4. člena, da je ta predlog s strani predlagatelja popolnoma nesprejemljiv.

negativna stališča, sedaj pa se to v neki drugačni obliki malce zapakira kot neka skrb za male občine. Spoštovani, vsaj na strani Ministrstva za zdravje pustite občinam

Hvala lepa, gospod podpredsednik. Dober dan! Kot poslanec iz Maribora in tudi mariborski občinski svetnik prodaji Farmadenta nasprotujem. Rešitev, da se to ne zgodi, je ravno v tem zakonu. Slišali smo že interpretacije, da tudi Lekarniška zbornica dovoli, da so vertikalne povezave sicer možne oziroma da niso škodljive, ampak da se naj ne bi reševale s tem zakonom. Opozoriti moram, da imamo mi samo še dva meseca da to zadevo uredimo, in edini zakon, ki to omogoča in je odprt, je ravno ta. Zato ni dileme in ni dvoma, da smo danes in jutri z glasovanjem tukaj, da ta problem rešimo ali da res pokleknemo in prepustimo vse dobičke, ki bi jih sicer lahko dobili naši ljudje, nekim multinacionalkam. V tem smislu bo šla moja razprava. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev smo prepoznali potrebo po spremembi Zakona o lekarniški dejavnosti ravno v tem delu, ki se nanaša na vprašanje ustanavljanja lastništva in lastništva veletrgovcev z zdravili s strani javnih lekarniških zavodov in lokalnih skupnosti. Ne mislimo, da je to problem zaradi ohranjanja konkurence, kvečjemu je to ravno spodbuda, da se ohrani konkurenca med dobavitelji zdravil in zdravstvenih artiklov, ki jih ponujajo lekarne.

nižje cene, ko ponujajo zdravila v prosti prodaji in tudi zdravstvene pripomočke, ki se jih prodaja v lekarnah. Najbolj pomembno se mi zdi izpostaviti to – in tukaj res prosim za pozornost ostalih, ki o tem odločajo – da gre dobiček, ki se ustvari s prodajami zdravil in pripomočkov, v enem primeru, ko ne bi bile več dovoljene vertikalne povezave, izključno velegrosistom, torej na koncu koncev multinacionalkam ali posameznikom, katerih naslova niti ne poznamo. V drugem primeru, ko so vertikalne povezave še naprej mogoče, pa ta dobiček, ki se ustvarja, lahko gre edino ustanoviteljem, torej lokalni skupnosti, ki potem ta denar in ta sredstva vrača bodisi v zdravstvene programe bodisi v institucije v zdravstvu na svojem območju. To torej dobimo vsi, dobijo ljudje. Tukaj mislim, da je točka, na kateri je jasno, da se ni treba obotavljati v smislu tega, ali bomo prepustili drugemu ta denar, tujini, ali ga bomo sami pri nas kanalizirali na način, da ga uporabimo na najbolj uporaben način. Zato bo to glasovanje o amandmaju pokazalo, ali smo kot zakonodajalec res sposobni urediti situacijo tako, da je v prid našim ljudem, ali pa to prepustimo drugim oziroma izgubimo in samo gledamo, kako izpuhteva ali odhaja. Rad bi povedal tudi, da je Mestna občina Maribor, mestni svet Mestne občine Maribor na svoji včerajšnji seji enoglasno izglasoval to podporo skoraj kot prošnjo poslancem in poslankam Državnega zbora, da ne dovolijo, da bi se s prepovedjo vertikalnih povezav ustvarili pogoji, ki bi silili v prodajo in izgubo Farmadenta in prodajo absolutno pod ceno. pod ceno. Tudi župan Mestne občine Maribor Arsenovič opozarja, da državi grozi konec konkurence na trgu dobave zdravil. Seveda, vsakemu je jasno, da bo nastal duopol dveh močnih ponudnikov, in dobro vemo, kako lahko potem urejata, če hočeta, tudi cene in vse ostalo, pogoje dobave. Tako da smo naenkrat v pasti, iz katere se ne da več to vsebino poslal tudi predsedniku Vlade. Mislim, da bodo tudi poslanci iz stranke predsednika Vlade verjetno dobro premislili o tem, ali je res treba narediti škodo glavnemu mestu in drugemu največjemu mestu v državi ali je možno vseeno prisluhniti zahtevam in neki resnici, ki jo skušajo na vsak način ostali, ki so nasprotniki tega zakona, prikrojiti ali izkriviti. Žal mi je, da je proti temu zakonu tudi Trgovinska zbornica Slovenije, sekcija veletrgovcev z zdravili, kar je razvidno iz dopisa, ki smo ga vsi poslanci dobili od njih. Če se spomnite, na seji je bila predstavnica te sekcije Trgovinske zbornice ravno gospa, ki je bila nekoč predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. Popolnoma nam je torej jasno, kako je ta sprega močna in kako so vse argumentacije narejene v prid temu, da se prikroji cela situacija temu, da se na vsak način nasprotuje zakonu. Ampak njihov argument je, da je Državni svet v predlogu zakona prepoznal poizkus prevlade interesov kapitala nad interesom zaščite zdravja prebivalstva ter grožnjo delovanja celotne javne lekarniške mreže. Bolj ko smo se trudili, da povemo, da se s tem ne misli, da bi se ogrožala lekarniška mreža, smo seveda ostajali neslišani. Vseeno mislim, da je pomembno, da na koncu koncev odločajo poslanke in poslanci ne pa zbornica ali sekcija trgovcev z zdravili. Kar je še bolj skrb vzbujajoče, je to, da je pod dopis podpisan mag. Žiga Gospod je direktor in delničar Salusa, enega od teh dveh veledobaviteljev zdravil. Salus je glede na podatke aplikacije Erar od leta 2003

od tega največ od javnega zavoda v Ljubljani, 313 milijonov evrov, na drugem mestu pa so pokasirali od UKC Ljubljana kot velikega uporabnika zdravil. Vsakemu, zdravil. Vsakemu, ki se hoče poglobiti, je čudno to, da se gospod Hieng v imenu Trgovinske zbornice Slovenije podpiše pod dopis poslancem Državnega zbora, v katerem nas poziva, da naj glasujemo proti zakonu zaradi poskusa prevlade interesov kapitala nad interesom zaščite zdravja zdravja prebivalstva. In kdo je tu kapital? So to zaposleni v Farmadentu ali interesi javne skupnosti, torej občine Maribor, Mariborčanov, interes občine Ljubljana in Ljubljančanov? Kdo je tu kapital? Ker meni je jasno, da gospod Hieng kot direktor Salusa želi, da Državni zbor uzakoni ta duopol dveh veletrgovcev v zasebni lasti, Kemofarmacije in Salusa, ker je on sam direktor in delni lastnik ene od njih. Ampak ravno zato, da kapital ne prevlada nad javnim interesom, je potrebno glasovati za zakon, ki dovoljuje denimo Farmadentu, da ostane v javni lasti in dobiček, ki si ga prisluži, da konkretno v tem primeru Mariborčanom. In ko gre za ljubljanskega velegrosista, da da ta denar Ljubljančanom, da ga ne gleda, kako odhaja v neke finančne zaklade daleč od nas. Proti zakonu je tudi Lekarniška zbornica Slovenije, na seji Odbora za zdravstvo je opozorila, da zavajajo javnost.

ker je od leta 2003, kot sem že povedal, 16 milijonov sredstev šlo iz javnih lekarniških zavodov, še vedno Lekarniška zbornica, če smo si čisto jasni, ni uspela narediti teh dveh javnih razpisov za nabavo zdravil, eden za drugim ji je spodletel, ker jim je Državna revizijska komisija zaradi kršitev Zakona o javnem naročanju ponovno razveljavila javno naročilo nabave zdravil. nabave zdravil. Če ne veste, tudi zato so v Sloveniji zdravila dražja, kot bi morala biti, mislim na zdravila na recept, pa tudi na zdravila brez recepta. Ko gre za pojasnilo Lekarniške zbornice, da je možnost, da se to ureja z drugim zakonom

da se lahko v vertikalnih povezavah posluje še do konca tega leta, naprej pa več ne bo možno. Zato je ključno, da zdaj to razrešimo. O tem sem že govoril. Ni mi pa všeč,

da bodo veletrgovci dali na ustavno presojo. Veste, to se mi zdi prav, lahko rečem, nesramno, ker itak bodo zahtevali opravičilo. Ker na nek način se natolcuje neko predvidevanje, da njihova moč sega celo onkraj obvladovanja Ustavnega sodišča. Tukaj bi rad, da se to zapomni, kakorkoli se izteče. Jaz računam na vse kolegice in kolege, da bodo premogli toliko sočutja do lastnih državljanov in da si jih ne bodo zapomnili kot nekoga, ki je ugrabil morebitni, potencialni denar od njih in ga predal v roke nekim

da nas pridejo prepričevat predstavniki zbornice ali prijatelji veletrgovcev iz multinacionalk, namesto da namesto da bi te svoje gosi čuvali, hranili in jim dali vse, da živijo še naprej, te gosi zaklali in njihova gosja jetra kot delikateso ponudili preobjedenim tujcem. To se mi zdi skrajno nekorektno, neperspektivno, škodljivo do celotne družbe, ena taka gesta, ki nas res postavlja na kolena še tam, kjer nas ne bi smela. Hvala.